se mogu podnositi do kraja rasprave. Predlagatelj zakona je Vlada. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, gospodarstvo, razvoj i obnovu i europske integracije. Ministar gospodarstva, rada i poduzetništva, Branko Vukelić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministre. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovane gospođe i gospodo saborski zastupnici. Pred vama je prijedlog izuzetno važnog zakona na kojem se radi već duže vrijeme, zakona koji spada u grupu zakona kojima se usklađuje naše zakonodavstvo sa pravnom stečevinom, dakle zakonodavstvom Europske unije. Ali prije svega mislim da je važno istaknuti kada govorimo o ovom Zakonu o poticanju ulaganja, da ga usklađujemo sa stvarnim potrebama i očekivanjima Hrvatske kada je riječ o ulaganjima kako stranih tako i domaćih investitora. Naime svi mi znamo jako dobro da kada gledamo ulaganja u Hrvatsku proteklih desetak, 12 godina, da bilježimo kada gledamo apsolutni iznos tih ulaganja značajne brojke. Možemo za razdoblje od 93. do evo ove godine konstatirati da je preko 12,5 milijardi eura uloženo u Hrvatsku, najviše iz zemalja Europske unije, Austrija, Njemačka, Sjedinjene Američke Države. Kada gledamo i ulaganja po stanovniku u odnosu na sve druge tranzicijske zemlje onda zauzimamo također visoko 4. mjesto sa 2 tisuće 500 eura. Dakle to su pokazatelji koji bi nam mogli reći da bi trebali biti zadovoljni sa ulaganjima. Ali ono što je sigurno, Hrvatskoj nedostaju ulaganja prije svega u proizvodnju ulaganja koja sa sobom nose i transfer novih tehnologija, koja nose i proizvode sa i usluge sa višom dodanom vrijednošću i to je ono što se kroz ovaj zakon željelo postići i ja vjerujem da je to i postignuto sa ovim zakonom. Isto tako ako uzmemo u obzir razdoblje prošle i ove godine i bez novog zakona uspjeli smo, Vlada je uspjela i Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva kao resorno ministarstvo preokrenuti sliku ulaganja investicija u Hrvatskoj. Mi smo preokrenuli trend od ulaganja u sektor trgovine, od ulaganja u druge sektore koji dakle nisu proizvodni, uspjeli smo ostvariti najveći broj ulaganja u upravo proizvodnju u grin fild investicije i to je ono što nas može zadovoljiti, ali ponavljam bilo je nužno i potrebno ne samo uskladiti taj zakon sa pravnom stečevinom Europske unije nego ga uskladiti sa našim očekivanjima i htjenjima znajući koliko su važne direktne i strane i domaće investicije kada je riječ o gospodarskom razvitku Hrvatske. Ono što je važno za reći za ovaj zakon, dakle on je u potpunosti usklađen sa svim direktivama i smjernicama Europske unije, on je usklađen i pozitivno mišljenje dobio od svih relevantnih agencija, institucija državnih, prije svega ona je usklađen sa Zakonom o državnim potporama, dakle on ima rekao bih zeleno svjetlo i od Europske komisije u cjelini dakle ovaj tekst zakona i od Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, dakle od svih onih koji na neki način moraju dati svoju suglasnost i trebaju dati svoju riječ o ovakvom zakonu. ovakvom zakonu. Što je i na koje težište ovog zakona? Prije svega dakle kroz ovaj zakon se reguliraju i regulira odobravanje poticajnih mjera, poreznih, carinskih povlastica i usmjeravaju se, temeljem ovog zakona, prema proizvodno-prerađivačkim aktivnostima razvojno inovacijskim aktivnostima i aktivnostima poslovne podrške, odnosno aktivnostima više dodane vrijednosti i to je jedan od temeljnih ciljeva ovoga novog zakona. Ono što je dakle važno za istaknuti kao promjenu od postojećeg zakona, od poticanja ulaganja u ovom zakonu to je da se poticajne mjere za ulaganja omogućuju i postojećim trgovačkim društvima za razliku od važećeg zakona koji dakle poticajne mjere odobrava samo novoosnovanim trgovačkim društvima. Isto tako snižena je i minimalna visina ulaganja od koje se odobravaju poticajne mjere i to sa sadašnjih 4 milijuna kuna na 2 milijuna kuna. Za razliku od postojećeg Zakona o poticanju ulaganja koji omogućava četiri vrste poticajnih mjera, novi zakon omogućuje ukupno šest vrsta poticajnih mjera. To su porezne povlastice, to su carinske povlastice, potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem. To su potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s ulaganjem, poticajne mjere za osnivanje i razvoj tehnološko-inovacijskih centara i strateških aktivnosti poslovne podrške i poticajne mjere za velike projekte ulaganja, dakle to su projekti ulaganja od značajnog gospodarskog interesa. Posebna pozornost u ovom zakonu dana je na poticaj zapošljavanja, odnosno otvaranja novih radnih mjesta na stručnu izobrazbu ili usavršavanje zaposlenika. Ovim zakonom pošto je postojeći dakle zakon, predvidio Fond za poticanje otvaranja novih radnih mjesta koji do sada i nije profunkcionirao, ovim zakonom se predviđa i mijenja se taj model poticanja zapošljavanja, odnosno otvaranja novih radnih mjesta ili stručne izobrazbe i usavršavanja na način da Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva direktno dakle u svojim pozicijama proračuna preuzima poslove poticanja zapošljavanja, odnosno otvaranja novih radnih mjesta. Dakle sredstva su sada predviđena u proračunu na poziciji Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Posebno je važno za istaknuti da je u ovom zakonu se i uzeo kriterij jedan vrlo važan element koji danas imamo, činjenicu koju danas imamo u Hrvatskoj, a to je velika raznolikost, razvijenost pojedinih dijelova Hrvatske. Dakle nije, to svi dobro znamo, jednaka gospodarska razvijenost jednoga područja Zagreba, sjeverozapadne Hrvatske, Istre, kao što je to područje Vukovarsko-srijemske županije i neki drugi. I kao kriterij koji je jedini mogući za uzeti i statistički ga pratiti je stopa nezaposlenosti i to je kriterij na osnovu kojega su se ovim zakonom predvidjele različita različita poticajna sredstva za zapošljavanje, otvaranje novih radnih mjesta. Podijeljene su u tri skupine županije u Hrvatskoj, one koje imaju stopu nezaposlenosti od 10%, poticaji potpora u odnosu na troškove otvaranja novih radnih mjesta je za njih dakle od 10 do 20% je do 2 tisuće eura, iznad 20% je do 3 tisuće eura. Dakle različiti poticaji za nova radna mjesta po ovom zakonu su predviđeni ovisno o tome gdje investicija dolazi. Nije isto i mislim da ćemo se oko toga suglasiti, nije važno jednako iako je svaka investicija važna za Hrvatsku, ali u svakom slučaju mislim da je značajno i bitno potaknuti snažniji investicijski ciklus u nerazvijenim dijelovima Hrvatske, u Vukovarsko-srijemskoj županiji nego što se to dešava i logikom interesa poslovnoga na području, recimo, Zagreba. Ono što je ovdje potrebno, također, za naglasiti je da uvodimo jednu novu kategoriju poticaja vezano za velike projekte ulaganja. To su dakle projekti od posebnog gospodarskog interesa u područjima, županijama gdje je ta registrirana stopa nezaposlenosti preko 20%. Što znače veliki projekti ulaganja? To je, dakle, ulaganje u dugotrajnu imovinu u u iznosu od minimalno 15 milijuna eura, otvaranje najmanje 100 novih radnih mjesta. To je znači izgradnja nove tvornice, pokretanje sasvim nove gospodarske djelatnosti, razvoj novih tehnologija, dakle, veliki, snažni projekti. Za takove velike projekte uz ove do sad spomenute poticajne mjere odobravaju se i posebna poticajna sredstva, bespovratna novčana potpora i to za troškove izgradnje nove tvornice ili kupnje novih strojeva do maksimalno 5% iznosa tih troškova. Ali ograničen je maksimalni iznos te te potpore i ona može iznositi maksimalno milijun eura. Za troškove izgradnje infrastrukturnih objekata ili infrastrukturnih priključaka do maksimalno opet 5% tih troškova, ali opet je ograničen maksimalni iznos do pola milijuna eura. Ono što je isto važno za reći da je novo u ovom Zakonu što se poticajna sredstva za otvaranje novih radnih mjesta koje sam spominjao da se kreću od 500 eura pa do 3 tisuće eura, ovisno o stupnju nezaposlenosti u pojedinoj županiji, da se ta sredstva i povećavaju ovisno o vrsti, o djelatnosti na koju se ta investicija odnosi. Rekao sam, ovim zakonom više se ne mogu ostvariti poticaji za sve djelatnosti kao što je to sada nego samo za proizvodno-prerađivačke aktivnosti, za tehnološko razvoje aktivnosti i za strateške aktivnosti poslovne podrške. I zbog toga se ova poticajna sredstva za novo otvoreno radno mjesto povećavaju, ovisno kakova je aktivnost, poslovna aktivnost u pitanju. Ako je u pitanju strateška aktivnost poslovne podrške 25% su veća poticajna sredstva po novom radnom mjestu. A ako se radi o tehnološko-razvojno inovacijskim centrima tada je i 50% povećana potpora za svako novo otvoreno radno mjesto vezano za to ulaganje. Što znači da maksimalna potpora u takvom slučaju može iznositi i 4 i pol tisuće eura. To je ono što je mislim za važno istaknuti jer jasno je da je ovim zakonom izražavamo i interes razvoja hrvatskog gospodarstva upravo kroz povećanje proizvodnih kapaciteta koje imamo u zemlji, kroz povećanje kapitalne opremljenosti rada, kroz modernizaciju unaprjeđenje poslovanje i isto tako ovim zakonom jasno je i istaknuto opredjeljenje Vlade da se ne samo, dakle, omogući razvoj onih područja Hrvatske koji i do sada su ostvarili dobre stope gospodarskog razvoja nego želimo ujednačeni razvoj Hrvatske u svim dijelovima. Želimo potaknuti ulaganje investicije u ona područja ona područja koja u gospodarskom svom razvoju zaostaju i koje je, mislim, i važno i bitno jasno definirati i na neki način konkretnim ovakovim mjerama i potaknuti da se investitori lakše i prije odluče za investiciju u tim područjima. Bilo je rasprave ili i u medijima nekih političkih stranaka koje su spominjale i Agenciju za poticanje ulaganja i eventualno njezinu ulogu u ovom zakonu. Mislim da je uloga Agencije za poticanje ulaganja ovdje sasvim jasno definirana. Agencija nije ta, ministarstvo kao dio Vlade je to koje odobrava, dakle, i provodi onaj postupak odobravanja poticajnih mjera, ali Agencija je u svakom slučaju jasno i precizno utvrđena zakonom, njezina uloga, zadaća, osim promidžbe i promotivnih aktivnosti, mogućnosti ulaganja u Hrvatskoj diljem svih onih zemalja i područja od kuda očekujemo investitore. Isto tako Agencija ima zadaću pratiti svakog potencijalnog investitora u Hrvatskoj, raditi zajedno s njim na ispunjenju obrazaca. Dakle, voditi cijeli postupak do onoga dijela kad se u ministarstvu donosi konkretna odluka. Ono što još na kraju želim posebno istaknuti da ovim zakonom su predviđene i sankcije i mjere, dakle kazne za one koji zloupotrebljavaju ovaj zakon. Do milijun kuna kazne za takove slučajeve. I ono što je isto važno, dakle, obveza čuvanja i radnih mjesta za koje se ostvaruje potpora iz svega onoga što je vezano uz investiciju, da bi se zadržali poticaji svi ovi iz zakona je do 5 godina. Dakle, željeli smo na neki način biti sigurni i ukoliko se u tih 5 godina, dakle, umanji broj novo otvorenih radnih mjesta na osnovu čega je ostvaren poticaj, ukoliko se dakle promjene bitni elementi na osnovu čega je investitor i dobio poticajna sredstva, tada će biti dužan vratiti ta sredstva i izgubit će mjere poticaja. najkraće o ovom zakonu toliko. Mislim da je zakon koji smo zaista i dugo čekali. Na njemu se jako puno radilo, puno je bilo konzultacija i u okviru Europske komisije. Puno je bilo konzultacija i ovdje kod nas sa svim tijelima državnim u Hrvatskoj. Željeli smo, ponavljam, napraviti zakon koji će odgovarati interesima i potrebama Hrvatske kada je riječ o gospodarskom razvoju i poticanju ulaganja bilo domaćih, bilo stranih u sva područja Hrvatske. Hvala vam lijepa. Gospodarstvo, razvoj i obnovu, europske integracije? Otvaram raspravu. Klub zastupnika IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, cijenjeni gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Ma razumljivo da je svaki takav zakon dobrodošao. Ono što je sigurno dobro u ovome zakonu je to da se ne čini nikakva distinkcija između domaćih i stranih ulagača. Istina je, imali smo i do sada jedan sličan zakon, no on ako je vjerovati ovom obrazloženju nije dao očekivane rezultate jer je svega 42 trgovačka društva u Republici Hrvatskoj iskoristilo poticajne mjere. I upravo taj podatak možda govori da je nešto drugo, daleko bitnije od samih, pod navodnicima, poticajnih mjera, odnosno nešto drugo je bitno što se dešava u ovoj zemlji a što ne doprinosi jačem gospodarskom zamahu Republike Hrvatske. poticanje apsolutno treba pozdraviti, ali što koči onda s druge strane relevantne investicije u Republiku Hrvatsku koje nikako da nam se dogodi. Jučer sam u jednim novinama pročitao da je robna razmjena između Rumunjske i Italije premašila 10 milijardi eura. Jednostavno nisam mogao povjerovati u taj podatak, doduše oni imaju i 5 puta više stanovnika od Republike Hrvatske, iako po ničemu drugome se ne mogu komparirati sa Republikom Hrvatskom jer smo mi za njih ne Europa već Amerika. Ali opet, s druge strane oni idu u Europu 2007., a pitanje je sada kad ćemo mi. Međutim, što znači sad, motivira recimo tog talijanskog ulagača da tamo odlazi investirati. Da li ih motiviraju njihove poticajne mjere? Ja tvrdim ne. Dobro, ajde carinska politika je bitan, bitan je porez na dobit, ali to za dolazak recimo relevantnog kapitala nije presudna. Istina, cijena radne snage je u Rumunjskoj tri puta niža nego u Hrvatskoj, razumljivo da se za to nitko razuman u Hrvatskoj ne može založiti, ali što je onda bitno? Počev recimo od cijena nekretnine gdje se nešto može graditi, klima ne mislim na onu meteorološku nego mislim na onu poslovnu, a u Hrvatskoj na žalost vlada jedna apsolutna antipoduzetnička klima dok drugdje kada netko dođe sa kapitalom investirati onda je dobrodošao i upravo taj kapital gospodo danas određuje kada će neka zemlja u Europsku uniju, a kod jednostavno Hrvatske tog kapitala nema ako preskočimo banke i trgovačke lance. U Istri recimo takvih proizvodnih izvoznih tvornica je možda 20-tak od kojih su recimo njih 10-tak preuzeli postojeće sustave, u Zagrebu na nekih 800, 850 tisuća stanovnika možda ih je 40-tak, u Varaždinu oko 10, u Primorsko-goranskoj županiji ako ih je 10, neka i u Zadru i to je otprilike Hrvatska. Znači u nas poštovana gospodo tu antipoduzetničku klimu potiče i to što svaka Vlada kada dođe u poziciju počinje politiku kao da svijet počinje od nje, uvijek nastupa sa takvih pozicije kao ono prije što se dešavalo ništa nije valjalo, sad ćemo mi sve promijeniti, a zapravo istina je malo drugačija. Ono što bi možda daleko više hrvatskom gospodarstvu pomoglo od ovoga Zakona je kada bi recimo skratili ove rokove za administriranje, pogotovo kada bi mogli uskladiti lokalnu samoupravu i nadležna ministarstva u onom dijelu recimo usvajanja prostornih planova, izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola, ono što je ogroman hrvatski problem je i taj što jednostavno nema konsenzusa gdje što graditi, odnosno gdje u ovoj zemlji locirati gospodarske, a da ne govorim o energetskim objektima. Mi smo valjda jedina zemlja koja se oko toga sama sa sobom prije svega u ovome Parlamentu ne može dogovoriti, a onda svaka tzv. nevladina udruga uz uz često naklonost nekih medija sve to može dovesti u pitanje. Ja mislim da je najbolji primjer "Rokvu", poduzeće ili tvrtka koja je jako dobro poznata ministru, ja moram primijetiti da se i on sam angažirao oko jednog pozitivnog okružja koje investitore iz Danske ako se ne varam mogu očekivati u Hrvatskoj, zapravo to je tvrtka koja gradi postrojenje u Istri gdje će investirati u prvoj fazi oko 75 milijuna i od iduće 2008. godine de facto na tu tvrtku otpast će negdje oko 0,5% hrvatskog izvoza, a tamo od 2010. oko 1% hrvatskog izvoza. Sad se postavlja pitanje da li Hrvatska može bez industrije? Jasno da ne može. Da li može bez izvoza? Ne može. A paradoks je da recimo izvoz jedne Primorsko-goranske županije je upola manji od istarskog, a uz to imaju još i 50 recimo posto više stanovnika. Tko može s druge strane tvrditi da Hrvatska može živjeti samo od eko poljoprivrede i turizma? To su naprosto stvari koje nigdje u takvom obliku ne mogu proći, ne može Istra, gdje će onda Hrvatska? I jednom riječju mi se gospodo moramo u ovoj zemlji ponovo vratiti industriju i zato tu granu treba posebno poticati. Ono što je posebno zanimljivo to je ovaj članak 1. stavak 3. gdje se doslovce kaže da poticajne mjere uređene ovim Zakonom odnose se na projektna ulaganja projektna ulaganja u a) proizvodno-prerađivačke gospodarske aktivnosti, pod b) u tehnološko-razvojno inovacijske centre, pod c) strateške aktivnosti poslovne Znači ne može se dogoditi, barem ne tako ja tumačim zakon da se prati neka trgovina, da se prate banke, ali ovdje nema turizma. Od '91. do danas, točnije u 15 godina na našemu Jadranu gospodo nisu sagrađena pet novih, nije nije sagrađeno pet novih hotela. Ne govorim o rekonstrukcijama postojećih hotela, ne znam jednoga "Milenijuma" u Opatiji, jedne kako se zove u Splitu "Lava", "Edena" u Rovinju itd., govorim o novim hotelima. Da li sada u Hrvatskoj poticati recimo te investicije? Apsolutno da. To je niskoakumulativna grana i nema s druge strane investitora koliko bi mi to htjeli, a kada se opet pojavi onda nemamo ništa definirano ni što je sa vojnim objektima uz more, što sa ili davanjem u zakup ili sa pravom građenja tzv. turističkog zemljišta, što sa kampovima, čiji su, o tvrtki od države, što sa tvrtkama koje ne egzistiraju poput jednoga "Živogošća", ne znam "Imperijala" iz Raba, "Jadrana" iz Crikvenice, "Liburnije" iz Opatije itd., što sa prostornim planovima i slično? Ja sam ovdje namjerno spomenuo "Rokvul", oni "Rokvul", oni jasno računaju na neki način i na ovaj Zakon ili onaj bivši, to je sigurno najveća green field investicija u Republici Hrvatskoj, ali tvrdim da bi najveći poticaj njima recimo eura po radnom mjestu, nego kada bi netko u Vladi preuzeo obvezu na sebe da izgradi ili modernizira onu cestu od Vozilići do Učke i onda od Lupoglava prema Buzetu, odnosno graničnom prijelazu Požane jer će ovom cestom od 2008. izlaziti 0,5% hrvatskog izvoza, a od 2010. 1%. Znači na jednu tvrtku otpast će preko 1% hrvatskog izvoza. Što je konačno kada govorimo o ovim zakonima i sa tim poticajnim mjerama sa cijenama nekretnina koje u Hrvatskoj kako stvari stoje mogu pratiti samo oni koji kroz apartmane narušavaju obalu, odnosno banke i trgovački centri. Članak 7. za razliku u članku 7. od ministra ja držim da je on na neki način nelogičan, da se tamo gdje je nezaposlenost do 10% znači prati to novootvoreno radno mjesto sa tisuću 500 eura, tamo gdje je nezaposlenost od 10 do 20% sa 2 tisuće eura, tamo gdje je nezaposlenost preko 20% da se prati sa recimo 3 tisuće eura. Pa ima, argument stoji, netko će reći pa više treba poticati otvaranje radnih mjesta u jednome Vukovaru nego u Buzetu gdje je nezaposlenost 3%. pogledajte, investitor nije sada bitno da li je riječ ovdje o domaćem ili stranom, ne rukovodi se sad logikom tisuću 500 ili 3 tisuća eura po novootvorenom radnom mjestu. Ali onaj gospodo, tko na primjer dođe i pokušava uložiti sredstva u jedan Poreč, ja tvrdim da nije bez obzira što je tamo recimo nezaposlenost oko 10% ili 8 nije bitno, nije u istoj poziciji kao onaj tko dolazi i ulaže u jednu Slavoniju. Cijena kvadratnog metra u Poreču je u startu 200 ili više eura, u Slavonskom Brodu je ne znam, pretpostavljam 10 puta manje. O zahtjevnosti infrastrukture pa i visini plaća i svemu ostalom da i ne govorimo i zato sam mišljenja da bi poticaj trebao naprosto za sve diljem republike biti isti. Nije da ovaj Vladin prijedlog kojega je prije obrazlagao ministar nema logike apsolutno i u ovom dijelu. Ali mislim da i moje obrazloženje prateći prilike dole na prostoru Istre isto tako drži vodu. Na primjer jedan Čabar iz Gorsko kotara ima pretpostavljam malu nezaposlenost ali onaj tko želi to mjesto ulagati u startu je sigurno opet teže mu uložiti novac tamo nego recimo doći i uložiti u Slavonski Brod. Članak 12. stavak 1. otprilike glasi da u slučaju velikih projekata ulaganja od značajnog gospodarskog interesa uzima se u obzir visina i značaj ulaganja za ukupan gospodarski razvoj i zapošljavanja, ravnomjerni regionalni razvoj, razvoj područja u kojima je registrirana stopa nezaposlenosti znači iznad nacionalnog prosjeka, razvoj same gospodarske grane u kojem se ulaže. Onda u stavku 2. govori se znači o onim ulaganjima u dugotrajnu imovinu nositelja poticajnih mjera, tamo gdje se uloži najmanje 15 milijuna eura uz uvjet otvaranja najmanje 100 radnih mjesta. Znači, vraća se određena sredstva itd. Ja mislim da je to apsolutno ali još jedanput bih ovdje apelirao da se dogovorimo da li je moguće uopće pokrenuti jednu diskusiju, raspravu o reindustrijalizaciji Hrvatske jer još jedanput ću reći onaj koji misli da može živjeti samo od eko poljoprivrede i od turizma turizma u velikoj je zabludi. Gore na galeriji su dečki i cure iz Pule i oni isto znaju da u poljoprivredi u Istri angažirano je negdje oko 3% ljudi, niti toliko a da i oni koji jesu svi imaju negdje drugdje radno mjesto a u turizmu negdje oko 15.-tak %. Znači, ovo drugo otpada na neke druge grane. Treba isto tako dogovoriti se na ovome mjestu kako staviti u funkciju obalu. Dobro je da Vlada kaže neću prodavati državno zemljište, turističko zemljište. Vidimo da Grad Zagreb sada kani u Boroziji na Savudriji prodati jedan kompleks od 30 odnosno 60 hektara. Da to mi predložimo otrgali bi nam kožu. I konačno, moramo se dogovoriti gdje smjestiti energetske objekte od LMG centrala itd. I tu oko tih pitanja valja biti apsolutno jedinstven. Po mom sudu nema dvojbe da se ovaj zakon ne prihvati ali bojim se da ako ne promijenimo tu antipoduzetničku klimu u Republici Hrvatskoj rezultati ovog zakona biti će otprilike onakvi kakvi su bili rezultati zakona iz 2001. Sve u svemu dobro je da se o tome počinje pričati i da se na tome radi i nema razloga ne dati podršku predlagačima ovoga. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub HSP-a poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, poštovani gospodine ministre! A klub Hrvatske stranke prava sumnja u planirane dosege dosege Prijedloga zakona o poticanju ulaganja. Čini nam se da je riječ o jednom iz paketa predizbornih zakona i da su u Vladi pobrkali lončiće. Zašto to kažemo? Puno je razloga zašto to kažemo a jedan je od najvažnijih da su pobrkani lončići u smislu jer Hrvatska prije svega treba imati strategiju gospodarskog razvitka Hrvatske. A na toj strategiji gospodarskog razvitka Hrvatske trebaju se temeljiti svi zakoni pa i ovaj zakon. Jer Hrvatska ima strategiju gospodarskog razvitka? Nema. Što vrijeme ide dalje to se sve manje stvara mogućnosti za izrade strategije realne gospodarskog razvitka koja će imati prave temelje, jer naime što sve više se rasprodaje i u kapitalne stvari u Hrvatskoj kad dođe u pitanje i rasprodaja HEP-a i ovoga drugoga sustava Hrvatska neće imati mogućnosti sastaviti pravu strategiju gospodarskog razvitka jer neće imati znači stožere, čimbenike na kojima može temeljiti gospodarski razvitak Hrvatske. Jasna je stvar da bez gospodarskog razvitka Hrvatske nema otvaranja novih radnih mjesta i bez gospodarskog razvitka Hrvatske nema rasta BDP-a ali stvarnog rasta BDP-a koji se temelji nas stvaranju nove vrijednosti. je tome tako samo ću vam ukratko ilustrirati sa podacima koji govore o surovoj zbilji a to vam je situacija da ako je riječ o vanjskoj zaduženosti, da je vanjska zaduženost kad se uzme i dugovi građana i države i svega ukupno preko 50 milijardi dolara, tu se uzimaju u obzir i kamate i tzv. kartični dug i predviđanja analitičara je da bi ta zaduženost mogla narasti za par godina i preko 146 milijardi dolara. Prema tome, to govori o onom vrlo negativnom jednome trendu koji nas nažalost može zadesiti. Govori se o rastu BDP-a, govori se o gospodarskom rastu ali taj rast BDP-a prema ocjenama ekonomskih analitičara u Hrvatskoj nije temeljen na stvaranju nove vrijednosti nego je temeljen na zaduženju Hrvatske i na potrošnji. Prema tome, to nije pravi rast BDP-a koji daje mogućnost i oslonac za daljnji razvitak Hrvatske. Sama činjenica da je u posljednje 3 godine prema službenim podacima otvoreno samo negdje od 15 do 17 tisuća radnih mjesta još nažalost potvrđuje ovu situaciju da su sve teže i teže okolnosti u uvjeti da bismo riješili i pitanje nezaposlenosti i da bi dobili prave prave oslonce ka gospodarskome razvitku Hrvatske. Naime, i sam dug građana prema bankama u Hrvatskoj je prerastao isto također preko 90 milijardi kuna. to su svi oni elementi iz ekonomske politike koji govore da je situacija u hrvatskom gospodarstvu vrlo loša, da se ne nazire prava mogućnost gospodarskog razvitka, da se ne nazire prava mogućnost otvaranja novih radnih mjesta, iskorištavanja ozbiljnih potencijala koja Hrvatska ima u područjima kao kao što je poljoprivreda kao što je područje turizma jer sama činjenica da je pokrivenost uvoza izvozom jedva negdje ispod oko 47% govori o toj surovoj zbilji i o situaciji da su stvarno pobrkani lončići jer se ide Zakonom o poticanju ulaganja bez da imamo konkretne strategije gospodarskog razvitka temeljenu na onome što Hrvatska ima, na hrvatskim mogućnostima, ali što idemo dalje znači sa ovom rasprodajom Hrvatske doći ćemo u situaciju da nećemo moći napraviti pravu gospodarsku strategiju. Također, vidjeli ste i sami kakva su to ulaganja u Hrvatskoj bila do sada, negdje oko 12 milijardi eura. To su recimo bila ulaganja kao što je kupnja Deutsche Telekoma HT-a i to to su ulaganja takve naravi da se cijela sva ta dobit iznosi van izvan Hrvatske. Znamo i sami kad naši poduzetnici dođu u banke koje više nisu hrvatske pa imaju određeni proizvodni program onda im kažu čujte to nama ne treba mi to imamo u Italiji, ili u neku drugu banku dođu, mi to imamo u Njemačkoj, imamo u Austriji. Takav nama proizvodni ciklus, takvi proizvodni pogoni ne trebaju. Možete dobiti kredit u smislu potrošnje i svega ostaloga što opet govori o onoj činjenici da bez domaće domaće banke koja će imati u obzir i financirati ulaganja u domaće gospodarstvo, malo i srednje poduzetništvo nema mogućnosti da se stvori prave pretpostavke za razvitak hrvatskog gospodarstva tako znači da ovaj zakon neće postići one planirane ciljeve i dosege. Također vam dobro ilustrira cijelu tu situaciju činjenica hrvatski građani, hrvatski ljudi na bezbroj natjecanja u Hrvatskoj ili izvana dobivaju nagrade za izume, za inovacije i u proizvodnom smislu ali jako je mali broj onih koji taj izum odnosno inovaciju mogu isprobati u okviru Hrvatske. Zašto? Zato što nama gospodarstvo je pa sve te izume inovacije na kraju moraju dati u druge države a Hrvatska onda kupuje licencije i sve ostale stvari. Prema tome, krajnje je vrijeme da se tu konseszusom dogovorimo da Hrvatska konačno dobije pravu strategiju gospodarskog razvitka i da na takvoj jednoj strategiji koja će biti oslonjena na pravim stožerima, na pravoj podlozi, pravim temeljima omogućimo razvitak Hrvatske i gospodarski razvitak jer ovim zakonom kao takvim nećemo postići te ciljeve. Hvala lijepa. Hvala. Klub HSS-a poštovani zastupnik Zvonimir Sabati. Izvolite! Hvala. Gospodine predsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici! Evo, ja ću samo reći da Klub Hrvatske seljačke stranke svakako podržava ovu inicijativu. Ona je dobro došla i nećemo sada ulaziti u detalje, bilo bi dobro da je ona rezultat jedne stvarne gospodarske strategije ali nećemo o tome sada ovom prilikom. Dozvolite možda vezano za ovaj Konačni prijedlog Zakona o poticanju ulaganja nekoliko opservacija u ime kluba Hrvatske seljačke stranke. Prije svega, smatramo da bi bilo dobro da se kod upućivanja upućivanja ovakvog prijedloga zakona i poticanja ulaganja u proceduru ipak možda razmisli i o jednom, o nekoliko dodatnih segmenata. ovdje se govori o državnim poticajima i to je razumljivo i u redu. Međutim, ako se malo spustimo po općinama, gradovima, županijama tada vidimo da se nailazi na ipak određeni broj problema koji su htjeli mi to ili ne htjeli priznati prisutni. Bilo bi dobro da možemo nekako u ovaj poticaj ulaganja staviti sinergiju i državnih poticaja i uključiti na neki način pod navodnicima ili bez navodnika poticaje jedinica lokalne ili regionalne područne samouprave. Naime, ideja nas iz kluba HSS-a je ta da vidimo da li je moguće one jedinice lokalne i područne samouprave stimulirati koje dodatno potiču ulaganja. Danas naravno postoje vrlo prihvatljivi prijedlozi o poticaju, međutim da bi se došlo do konačne investicije treba još puno vode proteći. Prije svega, treba imati osigurano zemljište, treba osigurati kompletnu komunalnu infrastrukturu i to često puta zapne zato jer ako se radi o privatnom zemljištu koje se otkupljuje po visokim cijenama onda se očekuje uvijek pomoć općine, grada ili županije da sudjeluje u svim tim procesima. I onda ja mogu reći naravno na primjeru slobodne carinske zone Varaždin ili još nekoliko poduzetničkih zona koje su u Varaždinskoj županiji formirane i postižu dobre rezultate na koje su sve probleme nailazili. Najveći problem je recimo bio što se godinu i pol gotovo govorilo o priključku struje, tko će platiti 12 megavata priključak struje. Županija ne može, grad ne može, općina Trnovec ne može. Čekamo HEP. HEP je trgovačko društvo koje radi naravno na principu profita. I tko će na kraju to sufinancirati ili platiti.

Znači, ja predlažem da možda razmislimo da se u nekakvoj interakciji sa ovim Prijedlogom zakona o poticanju ulaganja i stimuliraju one jedinice lokalne i područne samouprave koje će sudjelovati u tim investicijskim procesima. rečeno ne govori se ništa o tome kako će se ukupna procedura investiranja ili provođenja investicija u nekoj zoni malo većoj ili To je dobar prijedlog poticanja, međutim ja ću vam opet reći primjer poduzetničke zone Kneginec, moje općine. Kad se pojavio veliki investitor imali smo osigurano zemljište mi smo osnivali povjerenstvo, povjerenstvo koje se tjedno sastajalo i koje je podnosilo izvještaj gdje se zapinje, što tko treba napraviti. Pa ne vidim razloga da se i ovdje ovim prijedlogom zakona ne predvidi nekakvo takvo povjerenstvo da iz ministarstva u bilo kojoj zoni bilo gdje u Republici Hrvatskoj bude predstavnik ministarstva i da sudjeluje u raspravi oko problema koji se eventualno mogu pojaviti. Ta koordinacija bi ubrzala čitav niz problema ili eliminirala čitav niz problema i samim time ulijevala bi dodatno povjerenje i nadu većim ili manjim investitorima. Kad govorimo o investitorima, sigurno ovdje je korisno što su domaći i strani izjednačeni, ali ipak bez obzira na sve mi znamo da razlike postoje. Prije svega naši investitori nemaju tako veliki kapital kao što imaju neki veći strani investitori. Dakle oni nisu u istoj poziciji. Pa na kraju krajeva i kad se pojave kod banaka svi znamo koji se tada problemi pojavljuju. Što se tiče ovih grana djelatnosti koje su ovdje i spomenute, od proizvodno-prerađivačke, tehnološke … /Govornik se ne razumije./ … inovacijske i strateške aktivnosti poslovne podrške tu svakako podržavam ideju da se dobro razmisli da li nije dobro još spomenuti, posebno naglasiti i određene izvozne aktivnosti koje bi bile, djelatnosti koje bi bile itekako korisne upravo zbog ovog našeg debalansa uvoz-izvoz. No međutim kad sam spominjao tehnološko-razvojne inovacijske centre onda bi trebalo možda jače naglasiti i, naglasiti nove tehnologije od biomedicine, informacijsko-telekomunikacijskih tehnologija i tako dalje koje su čini mi se dobro došle i mogu ostvariti dosta velike i dobiti. A sad kad govorimo opet o tim granama djelatnosti ipak da velim nekakvo razmišljanje vezano za porezne povlastice koje su ovdje u članku 4. spomenute. Jer se veli da će stopa poreza na dobit se umanjuje za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju od 10 godina uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta. To je prihvatljivo i u redu. Međutim nije isto otvoriti 10 novih radnih mjesta u proizvodno-prerađivačkoj velikoj nekakvoj industriji ili pak to napraviti u nekakvoj novoj novoj tehnologiji. Recimo informacijska nekakva djelatnost ili nešto sličnoga. Znači tu možda na kraju krajeva bi trebalo vidjeti da li postaviti i drugačije nekakve kriterije. Nadalje govori se o potporama za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta. To je u redu što se govori o stopi nezaposlenosti iako to uvijek nije jedino mjerilo i da će netko na temelju 1500 ili 2 ili 3 tisuće EUR-a baš se uputiti u neko područje Republike Hrvatske samo na temelju tog kriterija. Dobro došlo, ali sigurno da tamo gdje je investicijska klima, gdje se osjećaju određene vrijednosti koje jesu, da tamo dolazi i Isto tako malo prije sam spomenuo te razlike, te potpore koje se odnose na broj novozaposlenih, do 10 ili više jel'? To isto bi bilo dobro i u članku 8. napraviti napraviti određenu distinkciju. Naime nije isto usavršavati jednog proizvodnog radnika i usavršavati određenog informacijskog stručnjaka stručnjaka iz informacijskih tehnologija. Naravno ovdje se piše u … /Govornik se ne razumije./ … i tako dalje, ali ponavljam možda bi trebalo tu razmisliti i o toj nekakvoj distinkciji. Podržavamo naravno i ove poticajne mjere koje se odnose i na postojeća trgovačka društva. To je korisno i dobro. Problemi koji se mogu kod svega toga skupa pojaviti već sam između ostalog i spomenuo, iako tu postoje opravdani nekakvi problemi koji se odnose na odnos bankarskog sustava ili banaka prema investitorima posebno onih koji nemaju dovoljno kapitala za, početak za otvaranje posebno ovih novih tehnologija i tu dolazi do problema, prigovora na dugotrajnost postupka i tako dalje. dobro također reći često puta imamo prilike čitati i vidjeti kako se čitav niz vojarna sa zemljištem velikih površina daje na korištenje ne znam gradu, županiji ili tako dalje uz neku općenitu namjenu. Bilo bi dobro da se upravo i takve površine koje se daju faktički uvijek besplatno na korištenje precizno utvrde i za ove namjene a ne da se eventualno ne daj Bože kroz neko kraće ili dulje vrijeme to pretvori u građevinsko ali stambeno područje. To mislim da ne bi bilo dobro. Evo s obzirom da sam iznio niz tih nekakvih razmišljanja koje tu HSS ima vezano za ovaj Prijedlog zakona bili bismo naravno zahvalni kad bismo čuli i određena obrazloženja vezana i za ovu sinergiju jedinica lokalne samouprave i državnih državnih potpora. I da vidimo da li bi se mogli ti kriteriji dodatno nekako još raščlaniti vezano i za početna ulaganja. Isto tako i za broj novozaposlenih kao i za usavršavanje. Hvala lijepa. Hvala. Klub PGS-SBHS-NDS-a poštovani zastupnik Željko Pavlic. Izvolite.

Naš Klub podržava intenciju dakle ovog Zakona, intenciju koja ide ka mogućnosti da se povećaju ulaganje u Republiku Hrvatsku, da se daju dakle potpore novim poduzećima, da se osnaže postojeća poduzeća i time da se poveća broj zaposlenih u Republici Hrvatskoj. Ono što posebno ističem i da, i pozdravljam je da ovaj Zakon ima i svoju regionalnu dimenziju tj. da pokušava rješavati tu problematiku i po područjima tj. po regijama tj. konkretno po županijama. I ovaj zakon na određeni način makar mi imamo određene primjedbe dakle i registrira situaciju na terenu. Situacija je takva dakle da između naših županija, između naših regija postoje velike razlike u standardu. Dakle u gospodarskom razvoju i nadamo se dakle da će ukoliko ovaj zakon bude prihvaćen tj. neki naši eventualni amandmani ići u tome da se stvore uvjeti za ravnomjerni razvoj Hrvatske. Već imamo dakle ovakav sličan zakon, Prijedlog zakona o poticanju ulaganja i onaj prijašnji zakon dakle ovaj Zakon bio je namijenjen prvenstveno privlačenju stranih, stranih ulaganja. Ovaj zakon to izjednačava dakle između, ulaganje između stranih i domaćih ulagača. No da se vratimo na samu srž ovog zakona. Ovaj zakon dakle govori o izravnim ulaganjima. Izravna ulaganja trebala bi biti stabilan izvor kapitala za zemlju primatelja. Trebala bi pomagati u financiranju eventualnog deficita tekućeg računa platne bilance. Trebala bi imati i važnu ulogu za gospodarstvo i to kao sredstvo prijenosa tehnologije i upravljačkih znanja, te širenja pozitivnih efekata na ostatak gospodarstva. Dakle, to je nekakva stručna definicija izravnih ulaganja. na žalost podaci koje imamo dakle o izravnim ulaganjima u Republiku Hrvatsku u prijašnjim godinama govore nam o tome da je malo tih zahtjeva i ostvareno. na primjer najnoviji podaci o izravnim ulaganjima po stanovniku za tranzicijske zemlje srednje i jugoistočne Europe pokazuju da je Hrvatska na relativno visokoj poziciji u društvu zemalja koje su postale punopravnim članicama Europske unije ili su ovog trenutka ozbiljni kandidati za ulazak kod nje. Istina je da prema ovom pokazatelju znatno zaostajemo za Češkom i Mađarskom, ali smo ispred Slovenije i Slovačke, mnogo ispred Poljske, te pogotovo ispred Bugarske i Rumunjske. Međutim, problem je dakle glavni struktura naših ulaganja koja nije baš ohrabrujuća, pa stoga niti efekti ulaganja nisu vidljivi kao što je to slučaj u nekim zemljama Srednje Europe u kojima je ulaganje puno manje. Podaci nam govore da je u proteklih 11 godina da je najviše stranih ulaganja završilo u sektoru telekomunikacija 22,5%. Pored telekomunikacija strane ulagače je najviše zanimalo bankarstvo 20,85% stranih ulaganja i farmaceutika 12,12%. Više od 3% stranih ulaganja završilo je u naftnoj industriji. To je zapravo 8,40%. Industriji cementa 3,43% te hotelijerstvo 3,06%. Također ono što je zanimljivo i bitno je da dominira preuzimanje postojećih poduzeća dok je mnogo manje ulaganja s ciljem pokretanja novih proizvodnih aktivnosti ili green field ulaganja. Ukupno se na green field ulaganja odnosi tek približno 16,6 izravnih vlasničkih ulaganja, a prisutna su najviše uslužnim djelatnostima. Također, green field ulaganja u prerađivačkom sektoru svode se uglavnom na manje projekte. Ono što je bitno da je vrlo malo izvozno orjentiranih ulaganja, a takva poduzeća, izvozno orjentirana poduzeća postala su nositelji izvozne aktivnosti tranzicijskih zemalja Srednje Europe i što je još važnije osigurala su efekt prelijevanja na ostale sektore gospodarstva potičući porast produktivnosti i konkurentnosti cijelog gospodarstva. Na žalost, eto podaci nam govore da unatoč velikog ulaganja u Republiku Hrvatsku da nije došlo do nekih konkretnih, pozitivnih pojava što se tiče našeg gospodarstva. Malo je dakle, uvoza nove tehnologije. Malo je dakle inovacija, a na kraju krajeva malo je i novo zaposlenih ljudi u Republici Hrvatskoj. Ono na što bi između ostalih trebali, htjeli upozoriti pomoću nekih naših amandmana. Dakle, prvi amandman bi išao na članak drugi koji govori dakle o osnovnom tom dijelu ulaganja, odnosno početnom ulaganju gdje se govori da regionalne državne potpore u skladu s ovim zakonom ne mogu se dodijeliti trgovačkim društvima u teškoćama kao i trgovačkim društvima u industriji čelika i industriji sintetičkih vlakana. posebno dakle ovdje trgovačkim društvima u teškoćama. Što to znači? Trgovačka društva mogu biti u različitim dakle teškoćama svojom ili tuđom krivnjom. Mogu te teškoće prebroditi itd. Tu spominje na primjer teškoće tekstilne, obućarske industrije. Znači, mi ćemo tu obućarsku i tekstilnu industriju jednostavno otpisati. Dakle, po ovoj definiciji oni ne bi mogli dobiti nikakvu pomoć. Umjesto toga predlažem drugačiju definiciju, definiciju koju predlaže sam sindikat. Dakle, koji govore da bi u zakonski tekst bilo korisno unijeti pravno pravilo koje bi zabranjivalo odobravanje potpora i to poslodavcima koji ne mogu od Državnog inspektorata ishoditi potvrdu da protiv njih nije podnesena prijava u prekršajnom ili kaznenom postupku zbog kršenja propisa o radnim odnosima. Na primjer, zbog rada na crno, dugova na osnovi poreza i doprinosa i slično. Mislim da bi ovakva konkretnija ili konkretna definicija bila puno, puno prihvatljivija i da bi ona išla upravo u tom cilju da se zaštite naše radnice radnice i radnici u takvim poduzećima, a znamo da one u nekim takvim poduzećima neću reći u svima imaju velike, velike dakle poteškoće u ostvarivanju svojih radničkih prava, da su često puta maltretirane a nemaju se kome obratiti za te svoje probleme, a za taj isti posao dobivaju jako male plaće. Također imamo i primjedbu na članak 12. koji govori o poticajnim mjerama za velike projekte ulaganja. To su projekti ulaganja od značajnog gospodarskog interesa, interesa ili kraće rečeno strateški projekti. Iza nas je dakle ova klauzula u stavci 3. dakle da se za velike projekte ulaganja, u područjima županija Republike Hrvatske gdje je registrirana stopa nezaposlenosti iznosi preko 20%. Dakle, da oni imaju pravo na određene poticaje. Imaju pravo prvenstveno na troškove izgradnje nove tvornice ili industrijskog postrojenja, tj. da dobivaju bespovratnu novčanu potporu i ono što je posebno bitno da dobivaju bespovratnu novčanu potporu i za troškove kupnje novih strojeva odnosno proizvodne opreme. Mi mislimo da gotovo nema županije u Republici Hrvatskoj u kojoj ne bi trebali ili bi trebali dobivati takvu potporu, pa predlažemo dakle da ova granica nezaposlenosti bude 10%. 10% jer nema velike razlike između recimo stope nezaposlenosti koje eto u Međimurskoj županiji 15,5% i stope nezaposlenosti u recimo Karlovačkoj županiji gdje je 21,6% a imaju na primjer iste probleme na primjer u tekstilnoj industriji. Znamo za probleme u tekstilnoj industriji u Dugoj Resi. Znamo za probleme u tekstilno-obućarskoj industriji u Međimurskoj županiji. Ukoliko dakle bi primijenili ovaj članak da nam granica bude 20% nezaposlenih. Dakle, tekstilci Međimurja ne bi mogli dobiti dakle te beneficije pomoću kojih bi mogli dobiti barem malu potporu za troškove kupnje novih strojeva odnosno proizvodne opreme, a to im je itekako potrebno i to svima, pa mislim da bi tu bilo trebalo razmisliti o tome. o strateškim razvojnim projektima. Ono što bih još na kraju dakle rekao, ovaj zakon samo djelomično rješava problem našega gospodarstva. Znamo da je najveći problem, ukupni problem našeg gospodarstva konkurentnost, znamo da Hrvatska bilježi određene uspjehe, dakle da se polako penje na toj stopi konkurentnosti u svijetu. Trenutno je negdje na 62. mjestu od 117 zemalja. U grupi je s Bugarskom i Rumunjskom, ali sami poduzetnici još i dalje upozoravaju da su prisutni problemi korupcije, nedovoljna efikasnosti državne uprave, nedovoljnog ulaganja u istraživanja i razvoj, da su problemi na području transfera tehnologije, proračunskog deficita stranih ulaganja kao izvora novih tehnologija, niske kvalitete poslovnih škola itd. Da su naši poslodavci svakodnevno dakle isto izvrgnuti novim fiskalnim pritiscima. Tu samo mogu spomenuti jedan od najvećih, najbitnijih dakle uvođenje vodnog doprinosa koji je itekako otežao gradnju novih proizvodnih pogona. Tu je problem i raznih novih lokalnih poreza, lokalnih … /Govornik se ne razumije./ … na što su naše općine, gradovi i županije prisiljeni jednostavno jer imaju premale proračuna. I dakle mislim da bi i ovaj problem trebalo isto tako uskladiti sa svim ostalim segmentima, prvenstveno da on postane i dio gospodarske strategije. Dakle, načelno podržavamo ovaj zakon. A vidjet ćemo dakle kako će proći znači amandmani i onda ćemo tako i glasati. Hvala lijepa. Hvala. Klub SDP-a, potpredsjednik Doma poštovani zastupnik Mato Arlović. Izvolite. **Arlović, Mato (SDP)** Gospodine predsjedniče, gospodine ministre, poštovane kolegice i kolege. Dakako da svaki zakon koji potiče ulaganja koja trebaju dovesti do povećanja nacionalnog bruto proizvoda koji trebaju otvoriti nove investicije, stvoriti mogućnost stvaranja novih radnih mjesta i novog zapošljavanja raduje i dobro je došao. I u tom pogledu i mi smo sa velikom pozornošću, bez obzira što je ovaj materijal relativno kasno došao pristupili proučavanju materijala vjerujući da ćemo dobiti značajnije promjene i novitete u odnosu na već važeći Zakon o poticaju ulaganja u Republici Hrvatskoj. No moram reći da smo se poprilično razočarali. Prvo na što želimo upozoriti sasvim načelno da većina mjera, poticajnih mjera iz članka 3. ovoga zakona koji govore na znam o poreznim, carinskim potporama za opravdane troškove kod otvaranja radnih mjesta, usavršavanje i povezanih sa ulaganjem, itd. zapravo postoje u postojećem zakonu. Međutim praksa postojećeg zakona pokazuje nešto što je veoma važno. Problem koji se između ostaloga želi postići, a naznačava se i kao cilj ovog prijedloga zakona, a to je ujednačeno ili ravnomjerni razvoj Republike Hrvatske ili ravnomjerno zapošljavanje, zaposlivost zapravo se teško može riješiti ovim prijedlozima zakona. Sasvim načelno govoreći. Znate, nemate puno mogućnosti i koristi od poreznih olakšica u gospodarskim subjektima ako ti su gospodarski subjekti nisu u stanju ostvariti zapravo imaju tako loše poslovanje ili nemaju takvu mogućnost. I ono što je veoma važno uočiti jeste neujednačeni razvoj Republike Hrvatske da njena periferna područja sve više i više zaostaju za centralnim područjima, razvijenim područjima. I u takvoj situaciji je posve jasno da bi zapravo trebale raspravljati o jednoj novoj mjeri kroz poticaje ulaganja, to su tzv. direktna ulaganja koja trebaju omogućiti stvaranje proizvodnih jedinica u kojima će se otvoriti nova radna mjesta i zapošljavati i istodobno koje će početi prerađivati sirovinu koja se nalazi na tom prostoru bilo kao prirodno bogatstvo, bilo kao bogatstvo koje će stvoriti ljudi kao poluproizvod ili kao sirovinu za na višu razinu prerađivačke kvalitete novog proizvoda, naravno pod uvjetom da taj proizvod ima, prođu na domaćem i stranom tržištu. Inače, sve ovo što ovdje se nudi nije loše, ali neće biti dovoljno da se zapravo počne provoditi regionalna politika razvoja u Republici Hrvatskoj i da se ovi problemi koji su do sada već postali do te mjere ozbiljni da se naši građani ne samo gospodarski, ne samo socijalno, nego i politički pa i kulturno organiziraju i interesno opredjeljuju da bi stvarali zapravo političke stranke koje ne vode više samo regionalnu politiku, što je dobro i što mi svi podržavamo, nego zapravo koje vode sve više i više autonomašku politiku koju pokušavaju doći do toga da upravljaju svojim resursima neovisno o državnoj centralnoj vlasti. Mi na to upozoravamo i smatramo da to pitanje treba početi rješavati sasvim ozbiljno, brzo, ne samo zbog prosperiteta i razvoja ukupne Republike Hrvatske nego i zbog problema koji ako to ne budemo rješavali se mogu pojaviti i mogu stvoriti. Drugi problem na koji upozoravamo jeste da nije dobro direktno involvirati državu i državne institucije u gospodarske subjekte. opet načelno. Ovdje se sada svi posluju sa bivšeg fonda gdje se je zapravo htjelo izbjeći koliko toliko direktno uplitanje države u gospodarske procese, zapravo sada vraćaju nazad ministarstvu, resornom ministarstvu i drugim ministarstvima koji će se ovim poslovima baviti. I tog momenta zapravo ne samo što imamo jedan novi paraetatistički oblik upravljanja jednim dijelom i akumulacije koja se ostvaruje u okviru državnog proračuna i alokacije, te akumulacije u gospodarski sustav putem poticaja ulaganja, nego u biti zapravo radimo jednu vrlo ozbiljno pitanje da počinjeno na gospodarske subjekte koji će se javljati bilo domaći bilo strani ili fizičke osobe da bi dobili poticaj ulaganja. Počet ćemo primjenjivati upravne postupke, a eventualno i upravne sporove. E jedini je problem što ovaj zakon, to je treća naša primjedba u uopće nije predvidio kako će se rješavati sporovi koji nastanu između subjekata koji će se javljati kao kandidati za ostvarivanje poticajnih mjera, i naravno države odnosno konkretno resornih ministarstava. Prema tome ove tri, četiri važne stvari nas upućuju da zapravo imamo jednu situaciju koja je suprotna nekakvim načelnim stajališta u koje smo imali i u suradnji i prihvatili i u suradnji sa Europskom unijom, ali i sa potrebom našeg gospodarstva, a to je da zapravo država treba stvarati uvjete restrukturiranja gospodarstva kroz privatizaciju i pretvorbu otvarati mogućnost i slobodnog poduzetništva da razvija i istodobno da država stvara jednake šanse i prilike za svakog poduzetnika, a ne da ona bude direktno u tom dijelu uvučena. Zbog toga mi smatramo da bi zapravo trebalo raspraviti mogućnost da se umjesto ovoga prenošenja ovlasti ponovo na, i vraćanja obaveza ponovo na ministarstvo, eventualno razmotri. Da umjesto fonda bude agencija ili nekakvo drugo tijelo koje će zapravo zapravo raditi po principu nositelji javnih ovlasti koje bi dali zakonom, a da u isto vrijeme ministarstvo obavi ono što je daleko važnije a to je nadzor nad zakonitošću rada i provođenja zakona u praksi. Naravno iza toga samo po sebi slijedi i naša, iz ove četiri prethodne načelne primjedbi, slijedi i naša peta načelna primjedba da je prava šteta da zapravo ovaj zakon ne možemo raspraviti u dva čitanja nego je predloženo po hitnom postupku i da bi on trebao stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine. I zapravo šta će se dogoditi? Čitav niz pitanja koje su već prethodno kolege spomenuli, a evo i neke mi spominjemo i načelne i pojedinačno, upozoravaju da je zakon nedovršen, treba dorađivati i usavršiti i to kako sa ekonomskog tako sa pravnog aspekta, a naravno osobito u onom segmentu posebice sa socijalnog osvrta o čemu ću kroz pojedinačne primjedbe također nešto reći. I posebnu stvar koju valja naznačiti. Ovdje se spominju znate ciljevi koji se zakonom žele postići kao što je povećanje bruto domaćeg proizvoda pa onda se zapravo isti cilj opravdava drugim ciljem istim, povećanje BDP-a po glavi stanovnika, pa to je posljedica ako se poveća nacionalni brutoproizvod pod pretpostavkom naravno da raste nacionalni dohodak, to je pitanje o kojem bi trebalo voditi računa, ali o tom po tom, nećemo sada o tim sitnicama raspravljati nego se otvara ono što je daleko važnije kao pitanje oko kojeg bi se trebalo kao pojedinačno posebice raspraviti. Sam predlagatelj u obrazloženju zakona kaže da je zakonom bio, sadašnjim zakonom predviđen Fond za poticanje i otvaranje novih radnih mjesta i da sada to više neće raditi fond nego će za to raditi Ministarstvo gospodarstvo, rada i poduzetništva direktno preuzima poslove poticaja zapošljavanja i otvaranja novih radnih mjesta i stručne izobrazbe ili prekvalifikacije. Poštovane kolege i kolegice mi iz Kluba zastupnika SDP-a na ovakvo širenje poslova bez promjene Zakona o nadležnosti ministarstava, teško bi mogli pristati. Prvo iz razloga što se stvaraju paralelne institucije. Šta će raditi zapravo zavodi i agencije koje po posebnom zakonu vrše poticaje i obavljaju poslove zapošljavanja, za čega su one plaćene, za čega se taj dio u proračunu izdvajaju dodatna sredstva. Dalje otvara se pitanje sasvim ozbiljno, na koji način će to ministarstvo raditi. Hoće li ono praviti sada zapravo pododjele svoje po terenu, po jedinicama lokalne i regionalne samouprave koji će trebati obavljati ove poslove i preuzimati zapravo, biti nositelj gospodarskih ovlaštenja u izvršavanju zakona. E pa to nije isto! Izvršavanje zakona je nešto drugo, ovo su poslovne funkcije koje trebaju obavljati i u takvoj situaciji je sasvim sigurno da će napraviti greške. Treću stvar koju bi htjeli reći jeste da zakon sam kaže u obrazloženju, ne pravi razliku između domaćih i stranih ulagača, a onda u nastavku tog istog stavka zapravo piše rečenica koja kaže: Cilj je zakona potaknuti domaće gospodarske subjekte da potiču svoje investicije i sve aktivnosti. Valjda je cilj zakona ovdje da potiču i jedne i druge, da postaknu investicijske funkcije i aktivnosti i usmjere ih u Republiku Hrvatsku osobito u područja koja su nerazvijena ili koja se nedovoljno razvijaju i koje imaju visoku stopu nezaposlenih da bi se rješavala i gospodarska i socijalna pitanja. Moramo reći da je dosta interesantno i ovo stajalište iz obrazloženja da prilikom izrade modela primjene poticajnih mjera za zapošljavanje, posebno se uzima u obzir kriterij registrirane stope nezaposlenosti prema podacima Državnog zavoda za statistiku za pojedina područja gdje je potrebno ulaganje realizirati imajući u vidu bitnu činjenicu, vrlo veliku disproporciju u registriranim stopama nezaposlenih u pojedinim dijelovima Republike Hrvatske. Ali gospodo prije toga treba odgovoriti na pitanje, a koje gospodarske djelatnosti je moguće tamo ostvariti koje će otvoriti nova radna mjesta i zapošljavati, proizvesti proizvod koji će imati prođu i donositi dohodak. Mi na to pitanje ne možemo odgovoriti bez sustavne i smislene gospodarske politike koja mora proizaći iz gospodarske strategije Republike Hrvatske a koju na žalost nemamo. I u takvoj situaciji se zapravo krug zatvara. Mi moramo otvoreno o tim pitanjima progovoriti i moramo otvoreno početi razgovarati o tome šta imamo, šta nemamo i na osnovu čega ćemo primijeniti ovaj zakon, jer gospodarsku strategiju Republika Hrvatska nije donijela. odgađanjem suradnje sa Međunarodnim monetarnim fondom vezano za stend by aranžman praktički ni nemamo više ni ekonomsku politiku za ovu sljedeću godinu ili barem Vlada je nije prezentirala u ovom Parlamentu da bi o tome bio upoznat, niti našoj javnosti. Prema tome u takvoj situaciji se postavlja, a na osnovu kojih to kriterija će stvarno osim golih statističkih Da se ne bi dogodilo da se eventualno počnu odvijati nekakva investicijska ulaganja koja u svoj biti će biti promašene investicije i zapravo progutati progutati i novce investitora ali i poticajne mjere koje i sredstva koja dajemo iz ovih poticajnih izvora Republike Hrvatske. Posebno sada nekoliko pojedinačnih primjedbi. Najvažnija za nas primjedba je gotovo, ja ne znam je li to greška ili namjera, nije mi jasno, da se u članku 5. kaže između ostalog ovako: "U iznos opravdanih troškova ulaganja iz članka 2. točke 5. i članka 4. ovog zakona neće se uračunavati iznosi dijela ulaganja koje čine zemljište itd. itd. Sada se postavlja pitanje šta to znači, da bilo tko, tko hoće stvoriti potpuno novu investiciju mora kupiti zemljište, mora osigurati nekakve, zašto mu se to priznati neće ili bolje rečeno da li je to situacija kada kažemo bilo tko onda ne mislimo samo na trgovačko društvo i fizičke osobe. Šta je sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave koje imaju takva zemljišta i koja mogu kao svoj doprinos zajedničkom ulaganju uložiti ta zemljišta i zašto bi ih sprječavali da zapravo to čine, ali na osnovu toga zajednički tražiti poticajne mjere za ostvarivanje određenih poticaja poticaja od strane države radi razvoja svog kraja i zapošljavanja i rješavanja ozbiljnih pitanja. Oko poreznih dijelova naravno sad visina hoće li biti ne znam milijun i pol eura u kunskoj protuvrijednosti i do 10 godina itd. ili će to biti više kao što se predviđa u stavku 4. ka se oslobađa 100% ako je … /Ne razumije se./ … od 8 milijuna eura. To je zapravo vezano i uz mogućnosti proračuna i poticajnih sredstava. Ali ono što je veoma važno. Ovdje treba naznačiti treba naznačiti do 10 godina da će biti oslobođeno, a u zadnjem stavku 7. se lijepo kaže, s tim ulaganjima da će izvoziti najmanje od 5 godina, ali ne kraći od razdoblja korištenja poticajnih mjera. E sada zapravo smo odredili najnižu dob, godina. Prema tome onda nije do 10 nego najmanje 5 do 10 godina. To bi trebalo popraviti tako a jednostavno naši poduzetnici kada u te poslove ulaze znaju o čemu se radi. Ista stvar je vezano uz jedno pitanje koje je dosta interesantno, znate. To je potpora kod opravdanih troškova, otvaranje novih radnih mjesta gdje se u krajnjoj liniji, u stavku 3., predviđa da to može iznositi do 3 tisuće eura. Znate, kad to preračunate onda je to nešto malo manje od bruto prosjeka zajamčene plaće u Republici Hrvatskoj. E sad se postavlja pitanje, ako je to malo manje od bruto zajamčene plaće, onda se postavlja pitanje da li je to zapravo poticajna mjera ili je to sada postala socijalna mjera, ali ne više za nezaposlenog niti za radnika nego za poduzetnika koji skida sa sebe obaveze, cijene rada i u takvoj situaciji mi podržavamo ovo rješenje, ali onda mora se bitno mijenjati osnovica za oporezivanje plaća i dohodaka koji su u Republici Hrvatskoj. to ne može biti više tako niska zajamčena plaća, ona se mora popeti na višu razinu. U članku 8. naravno kad su u pitanju ova osposobljavanja općeg usavršavanja, malo je to općenito nedefinirano, ali posebice u b), pod točkom b) govori se o stjecanju teoretskih i praktičnih znanja, a postavlja se pitanje šta je sa vještinama. Ima jako puno potreba za stjecanje novih vještina za radi preoblikovanja i osposobljavanja za preuzimanja operativnih poslova. I ostaje pitanje u članku 13., 14. i 15. sasvim jasno, to je pitanje rješavanja sporova koje je potpuno ispalo. To pitanje se mora jedno novo poglavlje ugraditi jer se mora otvoriti s obzirom na ustavne odredbe, u članku 18. i 19. da na sva rješenja državnih tijela moraju se imati mogućnost uložiti žalba. Iznimno se žalba može uskratiti, ali ne može se uskratiti upravni spor. Prema tome, ta pitanja treba odrediti i treba riješiti pitanje

Gospodine predsjedniče, gospodine ministre. Ja ne smijem reći, ali ovo je nužnost. Ovaj zakon ima u sebi "E", dakle, mi podržavamo ovaj zakon. Jer samo po sebi se to razumije, dakle, ova problematika se usklađuje sa europskom pravnom stečevinom i mi nemamo, mi ćemo glasati za ovaj zakon. Ali se postavlja nešto drugo. Zakon se zove, dakle, Zakon o poticanju ulaganja. Pitanje za koga mi donosimo ovaj zakon. Netko je maloprije govorio ovdje u što su se ulagalo najviše u Hrvatskoj. Telekomunikacije i bankarstvo. Šta se dogodilo s tim ulaganjima? Privatizirano je to nacionalno dobro, otpuštani su radnici, dakle, to su ulaganja gdje je dolazilo do otpuštanja ljudi. I u bankama i u telekomunikacijama. Ja koliko logički razumijem, poticati nekakva ulaganja bi trebalo u prvom redu u svrhu zapošljavanja i smanjivanja stope nezaposlenosti. Danas tih investicija ima malo, mislim da je kolega iz ovih kluba regionalnih stranaka kazao da je postotak oko "greenfield" investicijama koje su u Hrvatskoj vrlo male, vrlo mali je postotak, i pitanje je jesmo li mi sve napravili da omogućimo ulagačima takove investicije. Jesmo li osigurali sigurna ulaganja, dakle, sigurne uvjete za ulaganja? Jesmo li napravili sve druge pretpostavke u smislu infrastrukture, komunalne infrastrukture? Ja nisam baš siguran da jesmo. Danas se otvaraju mnoge gospodarske zone u Hrvatskoj, ne znam, par stotina, čini mi se. Pogledajte šta je u tim zonama. Najmanje proizvodnje, trgovina i to država protežira, to ova Vlada protežira. Protežira se trgovina jer se PDV ubire na granici, uvozi se sva roba. U Hrvatskoj, opća slika je u Hrvatskoj da se u Hrvatskoj ništa ne isplati proizvoditi, a nekada smo bili u jednom drugom sustavu ne samo u bivšoj državi nego i na ovim područjima snaga, recimo, u metaloprerađivačkoj industriji. I onda smo to privatizacijom sve uništili, od tih prostora napravili prodajne centre i tu snagu, ako hoćete i ljudsku i znanje koje smo imali, danas je potpuno neiskorišteno. Jedan broj ljudi koji gravitira prema sjeveru Italije je prešao u Italiju raditi, a mnogi su otišli u penziju, minimalne penzije i eto, mi kao čudo od zemlje imamo sa milijun i 400 tisuća zaposlenih i milijun i 100 tisuća penzionera i još uvijek funkcioniramo. Pitanje je kako? I ne samo da funkcioniramo nego Proračun za ovu godinu nam je 9% veći nego prethodne godine. A rast BDP-a je 4 i po posto. Dakle, ukupan BDP jer je proračun otprilike pola BDP-a, ukupan BDP za sljedeću godinu se predviđa potrošiti kroz proračun. Ukupan rast BDP-a. to su ti problemi o kojima se, ja bi kazao, ne razmišlja, a da, još sam zaboravio da nešto moram kazati, vezano za to kako je nekim investitorima koji dođu u Hrvatsku. Do papira ne mogu doći nikako, ne postoje ni prostorni planovi, a kamoli neki drugi nižeg stupnja koji bi omogućili ulaganja u općinama i gradovima. A i ondje gdje ima takvih planova birokracija radi po svome. Nikakvi papir se ne može dobiti bez da to platite i pitanje kad to čovjek koji dođe tu i počne se zanimati za ulaganje. Pitanje da li mu padne na pamet da se uopće vrati više na u Hrvatsku to vjerojatno ima i u drugim zemljama, ali nigdje nije izraženo kao kod nas. Moguće da je u ovim istočnim zemljama, ali tamo će taj koji hoće investirati puno lakše investirati jer su plaće na pola od naših i manje od pola od naših. Nedavno je izašlo u novinama koliki je otprilike, kolike su plaće u Hrvatskoj i Sloveniji, Mađarskoj, Rumunjskoj pa ste vidjeli mi smo odmah drugi iza Slovenije i to je još uvijek malo, još uvijek govorimo o lošem standardu. Pitanje je kako je to raspodijeljeno, ta prosječna plaća od 4 tisuće kad je pretvorite u bivše marke ili eure i nije tako mala, ali koliko ona pokriva troškove? To je veliko pitanje i zbog toga se kažem mi ćemo biti za ovaj Zakon samo ne znam kome ćemo poslužiti, ne znam koliko će se koristiti i ova planirana sredstva ministre vjerojatno

Hvala lijepa gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, poštovani gospodine ministre s kolegom. Uzimajući u obzir da je ovaj Prijedlog Zakona o poticanju ulaganja po hitnom postupku možemo u raspravi dati smjernice i prijedloge koji će u mnogo čemu jasnije i bolje definirati poticanje ulaganja. Naravno da smo mi u IDS-u podržali i podržat ćemo prijedloge koji će ići u smjeru boljih rješenja i poboljšanja onoga što je do sada bilo na poticanju ulaganja. Dosadašnjim Zakonom o poticanju ulaganja predviđene su bile poticajne mjere iz područja poreznih olakšica, carinskih olakšica, poticaj za otvaranje novih radnih mjesta i poticaja za edukaciju ili prekvalifikaciju djelatnika. Neovisno o poticajnim mjerama koje propisuje zakon osnovne prepreke u realizaciji investicija u Republici Hrvatskoj očituju se u administrativnim preprekama i nedostatku koordinacije između državnih institucija, ali i javnih poduzeća. Teško je odlučiti se za pokretanje nekog investicionog projekta ukoliko na terenu ne postoji adekvatna regionalna samouprava, odnosno adekvatna infrastruktura, a kada je riječ o većim projektima lokalna i regionalna samouprava nisu je u mogućnosti same ostvariti. Dakle, dešavaju se prijedlozi, dolaze investitori, a infrastruktura kao takva jednostavno je toliko skupa da je jedinice lokalne i regionalne samouprave ne mogu same isfinancirati. Analizirajući prijedlog ovog Zakona možda treba pojasniti rješenja nekih nedoumica. Naime, ukoliko netko želi investirati u novi proizvodni pogon gdje bi zaposlio 100 novih radnika i pri tome razmatra moguću destinaciju isti neće moći pouzdano izračunati trošak investicije i poslovanja u određenom razdoblju, a upravo je to od krucione važnosti za izbor destinacije. Ovdje se nameću pitanja konkretno kupnje, odnosno prodaje zemljišta. Možemo konstatirati da je Zakon u nekim stvarima nedorečen i u njegovoj provedbi. Osobno smatram da bi koordinaciju trebale provoditi državne agencije po uzoru na IDA iz Irske, "Čeh Invest" iz Čehoslovačke, "DTH" iz Mađarske i da ne nabrajam dalje. Sve zemlje u tranziciji imali su takve ili slične agencije i još ih imaju i one koordiniraju poslove za poticanje ulaganja. Ovdje želim spomenuti da smo u Istri osnovali prije nekoliko godina Istarsku razvojnu agenciju koja je u vlasništvu Istarske županije i svih gradova u Istri preko koje se direktno financijski podržavaju poduzetnički poduzetnički projekti i sugovornim odnosima sa bankama i ministarstvima plasiraju se sredstva obrtnicima, srednjim i malim poduzetnicima. Nakon toga učinjen je još jedan korak kad su Istarska županija i Istarska razvojna agencija osnovale Jamstveni fond Istra 21. Taj Jamstveni fond s kojim, koji poduzetnicima jamči njihove kredite kod poslovnih banaka, a banke istima poduzetnicima preuzimaju samim time, s tim Fondom preuzimaju manje rizike i tim poduzetnicima smanjuju kamate na kredite što je sigurno za svaki primjer kao pohvala. Dalje što želim reći je da se Zakonom o poticanju ulaganja treba jasno odrediti da isti predstavlja temeljni mehanizam za pokretanje poluga poluga rasta hrvatskog gospodarstva i to revitalizacija proizvodnje, izvoza, malog i srednjeg poduzetništva, inozemnih direktnih investicija te regionalnog razvoja. Pored pozitivne opće klime za ulaganja kratke i jasne procedure pod poticajne mjere su od iznimne važnosti za odabir odredišta ulaganja. Što se sufinanciranja tiče, sufinancirati treba ulaganja u djelatnosti koje se bave izvozom, stimulirati proizvođače, ali i izvoznike bez obzira da li su direktni proizvođači ili ne, stimulirati izvoznike usluga i što posebno podvlačim stimulirati turizam, stimulirati ulaganja u područja od posebnog interesa, ulaganja u grane i djelatnosti od posebnog interesa, sufinanciranje kamatne stope na kredite za proizvodnju, izvoz, ulaganje u područja od posebnog interesa, grane i djelatnosti od posebnog interesa, sufinanciranje izgradnje infrastrukture, kupovine zemljišta, izgradnje objekta naravno ovisno o području gdje se investira ili grani i djelatnosti koja je od posebnog interesa. Sufinanciranje zapošljavanja, sufinanciranje školovanja, obuke, prekvalifikacije, sufinanciranje istraživanja i razvoja. Ovdje želim posebno napomenuti s obzirom da je Hrvatska mala zemlja s velikim potencijalom visoko kvalificiranih i visoko školovanih ljudi možda je potrebno naglasiti i sufinanciranje istraživanja gospodo i razvoja pod posebnom stavkom. Sufinanciranje je uvijek potrebno povezati s iznosom investicije i brojem novozaposlenih djelatnika osim kod sufinanciranja zapošljavanja, školovanja, obuke i prekvalifikacije gdje iznosi trebaju biti određeni po osobi. Da spomenem par i ostalih mjera. Uvesti mogućnost ubrzane amortizacije što je vrlo interesantna stvar, novo uposlene djelatnike osloboditi socijalnih davanja od najmanje 12 mjeseci, u područjima od posebnog interesa omogućiti korištenje zemljišta i objekata u vlasništvu države bez naknade, ili ustupiti zemljišta i objekte uz obavezu pokretanja gospodarskih djelatnosti i zapošljavanja. Ovo se već u nekim primjerima i pokazalo ostvarivo, posebno stimulirati poduzeća koja u svom izvoznom programu koriste sirovine i poluproizvode iz Hrvatske ili da su im isporučitelji hrvatska poduzeća, poticati razvoj industrijskih zona i slobodnih carinskih zona, pojednostaviti carinsku proceduru i prilikom "unutrašnje potrošnje" u Hrvatskoj. I još to posebno podvlačim a to je osmisliti posebne pogodnosti za naše građane koji se vraćaju iz dijaspore. A oni su naše pravo bogatstvo. Ovo govorim iz razloga toga što upravo iz županije odnosno iz grada Labina, iz Labinšćine odakle dolazim ima puno ljudi koji žive izvan Hrvatske a jedan lijepi broj je ljudi koji bi htjeli svoje znanje i svoj novac uložiti u našu zemlju. Poštovani gospodine ministre! Naravno da će IDS kao što je i predsjednik kluba Damir Kajin rekao podržati praktički svako rješenje koje će biti bolje od onog kojeg imamo sada a vjerujem da će i u ovom čitanju doći do nekih dodatnih stvari koje bi mogle poboljšati ovaj Zakon o poticanju. Hvala Hvala. Poštovani zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite! koji je jedan od najznačajnijih koje smo uopće imali u protekle 3 godine, zakon o kojem ovisi kvaliteta života u ovoj zemlji i praktično svaki segment tog života. Ono što mi nadalje smeta je činjenica da ovdje u ovom početnom dijelu, obrazloženju samog zakona imamo jednu konstataciju za koju smatram da trebamo podvući. Naime, jasno stoji da je dosadašnji Zakon o poticanju ulaganja, da taj zakon nije ostvario očekivane rezultate u razdoblju od 2001. do 2005. godine. Ja se pitam što smo čekali toliko vremena? Zašto ne postoji redovna godišnja analitika učinka ovakvih zakona? Zašto se mora tek krenuti u korak broj 2 nakon punih 6 godina? A u punih 5 godina smo imali samo evo stoji brojkom ovdje 42 novoosnovane tvrtke. Svega 700 milijuna eura investicija, zahvaljujući tom zakonu i svega nekoliko tisuća planiranih radnih mjesta. Planiranih. Ne znam koliko ih je i dan danas ustvari i realizirano. Ja sam se javio iako ja nisam stručnjak za ovo područje barem ne ekonomsko-gospodarski dio ali ću se barem očitovati na onaj dio gdje mogu pomoći i gdje smatram da trebam kao saborski zastupnik reći nekoliko riječi. u uvodnom dijelu zakona stoji da je prilikom izrade modela primjene poticajnih mjera za zapošljavanje posebno, ovo podvlačim posebno uzima se u obzir kriteriji registrirane stope nezaposlenosti prema podacima Državnog zavoda za statistiku. Dakle, samo postotak nezaposlenih. Ne i struktura nezaposlenih. Ne i profil nezaposlenih. Ja ne vidim ovdje ništa vezano uz prekvalifikacije koje smo eventualno pokušali u tijeku tih proteklih nekoliko godina. Da li je to možda razlogom zbog čega to nije išlo onako kako smo željeli. Ja ću vam gospodine ministre samo navesti primjer Slovačke gdje sam nedavno boravio. Gospodin Pupovac nije mogao otići na taj sastanak pa me je zamolio da ja odem i gospodin predsjednik Sabora je to odobrio. Tamo je bilo upravo riječi o ovakvoj materiji pod jednom od točaka i kolege iz Slovačke su nam rekli, znate niti jedan ozbiljniji investitor koji dođe u Slovačku mi ga ne primimo ispod delegacije u rangu sljedećih ljudi, ministar gospodarstva, župan, gradonačelnik. Ministar jasno obrazlaže pravnu regulativu, prednosti investicija, olakšice i sve ostalo. Župan obećaje investitoru jer su pod njim stručne i srednje škole da će upisnu politiku u te škole i programe tih škola prilagoditi kome i čemu? Upravo potrebama gospodarstva i i tih potencijalnih investitora. Dakako gradonačelnik obećaje što? Komunalnu infrastrukturu, vodu, struju, plin. Kroz 5, 6 ili 12 tjedana sve se dogovara. Zašto u nas se ne može u tom sastavu primati ozbiljne investitore? Zašto se na takav ozbiljan način ne može pristupiti pokušaju da se unaprijedi jasno ciklus investicija u našoj zemlji? To ne bi smjelo biti za nas nemoguće. Nadalje, ja imam prigovor i gledajući moju županiju. Ja sam puno puta rekao i mom županu i predsjedniku gospodarske komore, vi nikada ne sjednete zajedno, predsjednik komore, župan, rektor. Bezbroj je mogućnosti. Europa vam već godinama nudi Tempusove projekte stipendiranja stručnjaka itd. Uvijek tko ih dobije? Dobiju ih znanstvenici bazičnih znanosti itd. Nikada se ne nađe prostora da se dogovorimo da ode nekoliko varioca iz "3. maja", iz "Uljanika", iz iz "Končara" da nauče tehnologiju varenja nekakve legure ili nešto što ne znamo, …/Govornik se ne razumije./… neke plastike koju ne znamo da bude otpornija, kvalitetnija itd. Dakle, nema koordinacije, nema nikakve organizacije, ništa nije naslonjeno na stvarne potrebe gospodarstva i na ono što planiramo činiti u budućnosti. Ništa. neke stvari koje sam podvukao da ne ponavljam ono što su kolege već rekli. Još jedno pitanje koje postavljaju moji gorani. Kažu, ako će se ovdje uprosječiti nezaposlenost po županijama i to biti osnovni kriterij onda gdje smo mi gorani, dakle jedno pasivno područje, jedno područje gdje građani žive u ekstremnim uvjetima, gdje je Zakon o brdsko-planinskim područjima im davao jasno vjetra u jedra, da li će ovaj zakon derogirati drugi zakon i njihovu poziciju učiniti sad težom itd.? Dakle, to je jedna bojazan od koje jasno se postavlja sada vezano uz mikro regije, mikro područja unutar naših županija a morate priznati da se radi o vrlo ozbiljnoj materiji. Isto tako jesu i otoci gdje bi morali svakako učiniti sve da ne dođe do nekakvih poremećaja u odnosu na relativno pozitivne propise i zakone koje smo ranije donijeli, ne ovaj sastav Sabora nego onaj prije nas, ali mislim da to treba poštivati, treba ono što je dobro održati i sačuvati. Vezano uz članak 1. ovoga zakona stavak 3. …/Govornik se ne razumije./… poticajne mjere uređene zakonom odnose se na projekte ulaganja u proizvodno-prerađivačke gospodarske aktivnosti. Za svaku pohvalu, i to je dobro, to je na prvom mjestu. I posebno ono što su kolege rekli mi podržavamo u HNS-u sve ono što je izvozne prirode prije svega. Međutim, ja bih želio reći pod d) tehnološko-razvojno inovacijske centre. Tu moje iskustvo a znam kakva je situacija u brojnim županijama tehnološko-inovacijski centri uistinu su negdje naslonjeni na potrebi gospodarstva ali najčešće ne. To su centri koji nisu u većini slučajeva opravdali svoje postojanje, nisu zaposlili bogzna koliko obitelji temeljem njihovih projekata i temeljem onoga što su oni radili u zadnjih deset, i nisam siguran da oni zaslužuju bar ovako postavljeni kako jesu da dobiju dodatna sredstva i da budu odmah rangirani iza razvojno-prerađivačke industrije i gospodarstva. A pod c) strateške aktivnosti poslovne podrške, ja nemam pojma šta je to, ne mogu vam pomoći. D) turizam, želio bih se osvrnuti kad su kolege ovdje spominjali turizam. Naš stalni plač oko turizma. Znate, turizmu u Hrvatskoj treba manje poticaja i pomoći kada su u pitanju kreveti, kada su u pitanju zidovi, kada su u pitanju bolje tih zidova. Turizmu treba podrška onog dijela naše industrije koji treba hraniti turizam. Ako turizam jeste izvozna grana pod utjecajem da prodajemo domaće proizvode strancu koji dolazi. Ako prodajemo uvoznu hranu a to je slučaj u 70% onoga što oni konzumiraju onda jasno ja postavljam pitanje kolegama koji su ovdje sugerirali ove izmjene da li se to odnosi na sve dijelove turizma ili primarno na poljoprivredu i slične industrijske grane koje trebaju hraniti taj turizam i kroz to jasno će znatno povećati izvoz ove zemlje kroz turističku ponudu. Vezano uz ovu koordinaciju gdje također smatram da bi ministarstvo i svaka Vlada, ova i svaka buduća morale činiti više. S time ću završiti. Radi se o slučaju francuskog jednog modela koji mi se sviđao i ovdje ću ga prepričati. Poduzetnik koji želi otvoriti neku tvrtku odlazi u lokalnu banku ili odlazi u lokalnu zajednicu i dobiva uvijek isti odgovor. Francuska država uvozi ovih 70 artikala ili 170 artikala, svejedno. Ako ćete proizvodi nešto od toga onda je sustav poticanja najveći jasno ako je van sustava EU. Ako uvoze čak iz drugih EU zemalja to je sustav poticaja B, opet jako povoljan. A onda ako je to čisto komercijalna nekakva logika gdje nečega već ima dovoljno na tržištu sustav financiranja C. Mi u Hrvatskoj nismo u zadnjih petnaest godina nikad ni pokušali sastaviti popis onoga što bi bilo važno pokušati proizvesti našim snagama, pokušati prioritetno poticati mlade ljude da takve tvrtke otvaraju, da u tom pravcu razvijaju gospodarsku aktivnost, da na taj način povećamo izvoz. Sve se svodi na tržnice, veletržnice, trgovine, veletrgovine, žalosno. Evo, to sam imao potrebu reći. I mislim da jedna ozbiljnija analitika, ozbiljnija koordinacija i organizacija bi svakako mogle doprinjeti znatno ovome zakonu a u ovom zakonu, u ovom prijedlogu zakona to ne vidim. Hvala lijepo. Hvala. Replika poštovani zastupnik Miroslav Korenika. **Korenika, Miroslav (SDP)** Hvala lijepa. Moram naglasiti da je kolega Dorić odlično ustanovio da naše županije nisu kao što Hrvatska nije ravnomjerno razvijena niti naše županije nisu ravnomjerno razvijene i ići sa metodom poticaja samo na prosjek županija bojim se da će se vrlo brzo obiti svima nama o glavu. Prema tome, tu se vidi da zakonodavac ide sa nekakvim, smatra ili odnosno predlagatelj da su ovo kratkoročne mjere. Jer da se misli ozbiljnije na dugi rok onda bi se dala mogućnost da nekakve općine, skupine općina idu zajedno. Međutim, na ovaj način mi nećemo polučiti najbolje moguće efekte na jednoj strani. Na drugoj strani kada ste govorili o infrastrukturi pa imamo i do sada situaciju da su pojedini gradovi i općine ulagali u infrastrukturu. Često puta se sami zaduživali. Tu opet su u malo pasivnijoj ulozi županije jer one najčešće nemaju vlasništva, nema teritorija ili nemaju zemljišta i one mogu na neki način pomagati u kreiranju i financiranju infrastrukture. Međutim, tu najveći teret pada na gradove i općine. I onda imamo paradoksalnu situaciju da smo na prošlom, u okviru ove sjednice Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave jednostavno oduzeli mogućnost da kasnije te jedinice lokalne pa i regionalne samouprave participiraju porezu na dobit. Na koji način oni sada imaju stimulaciju da ulaze u takvo nešto. I treća stvar, čini mi se da jedna od temeljnih karakteristika ovog zakona bi trebala biti i restrukturiranje gospodarstva. Primjerice, u sjevero-zapadnoj Hrvatskoj nezaposlenost je nešto niža ali je struktura gospodarstva koje se temelji na nisko akumulativnom gospodarstvu obućarska, drvno-prerađivačka, tekstilna industrija. Trebali bi poticaji ići i na postojeće gospodarstvo

Kad sam govorio o nedostatku koordinacije mislio sam i na tu komponentu. Normalno da ako sjedi ministar sa gradonačelnikom i dogovara sa investitorom da on mora poticati i pomoć i gradu i općini potrebno. Neće valjda zbog nekakvog nedostatka infrastrukturnih nekakvih pojedinosti cijeli veliki projekt propasti ako se radi o nekoliko stotina tisuća kuna, država mora intervenirati i prema njemu. Hvala lijepo. Poštovani zastupnik Valter Poropat, replika. **Poropat, Valter (IDS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa moram reći da ste kolega Dorić i po mom mišljenju u potpunosti pogodili kad ste govorili o nepostojanju koordinacije onakva kakva bi ustvari trebala na samom terenu biti. Ministar, župan, gradonačelnik i ravnatelj srednje škole moraju biti ljudi koji će s investitorom razgovarati ili na njegov upit razmišljati kako će uopće prezentirati mu taj njegov zahtjev i dati njemu odgovor. Moram reći da smo mi na labinštini imali takvu koordinaciju i Ministarstvo gospodarstva je učestvovalo u tome i ta koordinacija danas daje rezultate. Hvala. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege! Pred nama je zakon iz sfere gospodarske djelatnosti. Smatram da je to dobar zakon i ja ću ga osobno podržati a vjerujem i svi moji kolege iz Hrvatske demokratske zajednice, a nadam se i drugi zastupnici. On s jedne strane usklađuje ovo područje sa regulativom Europske unije kad je riječ o intervencijama države u gospodarski sektor a svakako je ministarstvo akceptiralo i odredbe Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja. U svakom slučaju ovo je jedan Zakon koji je dio strategije razvoja gospodarstva Hrvatske i on je ustvari instrument gospodarske politike ne bruto društvenog proizvoda i je prioritet nego u prvom redu ja bih rekao ravnomjeran razvoj i novo zapošljavanje, a ovim Zakonom se također omogućuje i hrvatskom gospodarstvu, tvrtkama na području Republike Hrvatske bez obzira da li su u vlasništvu hrvatskom ili nečijem drugom, bitno je da su domiciono tu u smislu jačanja njihove konkurentnosti i povećanja izvoza ukupnog gospodarstva Hrvatske s ciljem smanjenja vanjsko-trgovinskog deficita koji je još uvijek, premda je ova Vlada napravila značajan iskorak još uvijek velik i značajan. Svakako ću spomenuti i porezne povlastice poglavito porez na dobit s obzirom da smo pričajući i usvajajući državni proračun da je to bila jedna diskusija vezano je sa Zakonom o financiranju jedinica lokalne samouprave, određenih dilema, a ovo je sada upravo prilika gdje možemo vidjeti gdje država se odriče, odnosno usmjerava značajan novac ovisno o interesu koji će biti od 50 do 100% poreza na dobit, znači ovisno o ulaganju, o visini ulaganja i broju zaposlenih radnika koji bi trebao temeljem odredbi ovog Zakona biti zaposlen. Svakako se nije ni zaboravilo na kadrove, na kadrovski sektor, odnosno ovo je i prilika za kad je riječ o novim ulaganjima za novo usavršavanje, nova znanja i nove vještine i zacijelo je predlagatelj Vlada Republike Hrvatske, odnosno nadležno ministarstvo kao što je rekao i sam gospodin koji je govorio u ime kluba HNS-a da je zakon dobar i da ga kao takvog treba prihvatiti. Ono što bih ja posebno naglasio i to Zakonom ovim ne može biti regulirano jest uloga jedinica lokalne samouprave u oživljavanju, oživotvorenju ovog Zakona i cilja koji se s tim želi postići. Ja smatram da su jedinice lokalne samouprave općine i gradovi, pa i županije da imaju veliku važnost, da je država ovim Zakonom tu je stvorila dobar prijedlog o zakonu da stvara jedan dobar okvir i da ovisno o problemima koja će biti konkretna, znači na područjima jedinica lokalne samouprave kroz radne zone i druge načine da ovaj Zakon poluči onaj rezultat koji bi trebao polučiti. Ja mogu reći na primjeru Dalmatinske zagore, na primjeru samog Sinja određene dileme koje postoje, a u prvom redu ovisi o nama koji živimo na tim prostorima, odnosno ovise o onim koji vode te jedinice lokalne samouprave. Konkretno smo svjedoci zapuštenosti kraških polja, Sinjskog polja i drugih kraških polja na području Dalmacije, a često se puta govori da bi trebali biti i novi pogoni, bilo mljekare za oživljavanje stočarstva, bilo neke tvornice za pokretanje prerade povrća, povrtlarstva, ali u prvom redu želim reći da to ovisi o jedinicama lokalne samouprave, o konceptu njihovog razvoja i država je ta koja evo i ovim Zakonom stvara jedan dobar ja bih rekao odličan okvir, ali je sada na nižim razinama da postignemo one ciljeve koji su zacrtani ovim Zakonom, a i gospodarskom politikom Vlade Republike Hrvatske. Prema tome, kakvi će rezultati biti, što ćemo postići nije samo stvar ministarstva, stvar je svih nas, stvar je jedinica lokalne samouprave i smatram da program koji treba ići iz baze, a temeljem povlastica i temeljem stimulansa koji su dani u ovom Prijedlogu zakona možemo doći do rezultata koji svi očekivamo, a to znači smanjenje nezaposlenih, povećanje društvenog bruto proizvoda i ravnomjeran razvoj Republike Hrvatske. Smatram da je zakon, ponovit ću ponovo dobar, da je on na tragu i u duhu europskog zakonodavstva i da je kompatabilan Zakonu o

ja bih htio kolegi Bitunjcu replicirati na ovaj dio koji se odnosi kad je spomenuo izmjenu Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave. Vidite kolega ovaj Zakon ne govori ništa o tome dakle čega se sada država odriče jer i do sada je u Zakonu o poticanju ulaganja isto tako bilo umanjenje poreza na dobit s obzirom na iznos ulaganja i sada dakle kada je to bio nekakav zajednički porez, ali su jedinice lokalne samouprave bile stimulirane osiguravati, stvarati uvjete da dolaze poduzeća, da tu imaju svoja sjedišta da bi između ostalog ostalog i plaćala dobit. Čak štovište jedinice lokalne samouprave su ili davala besplatno zemljište ili nisu naplaćivale komunalni doprinos kako bi u jednom trenutku kada se počinje plaćati dobit to bio dijelom i prihod jedinica lokalne samouprave 20% općina, 10% županije, a i do sada je 70% ubirala država. Međutim, država ne da će ovdje umanjiti prihode jedinica lokalne samouprave što je evidentno već sada pri donošenju proračuna jedinica lokalne samouprave, ona će to učiniti i kada bude povećavala neoporezivi dio plaća koji izrazito utječe na prihode jedinica lokalne samouprave, a činjenica je da će u budućnosti to država učiniti, možda čak i ovo predizborno vrijeme. I još nešto vam želim reći. Vidite ja doista cijenim napor svake jedinice lokalne samouprave na poticanju poduzetništva i stvaranja uvjeta za poticanje i poduzetništva, ali tu nismo ravnopravni zato jer je bilo 17 sjednica Vlade Republike Hrvatske diljem Hrvatske gdje je država podijelila zemljište, poklonila ih jedinicama lokale samouprave i onda je došao u Koprivnicu na 18. sjednicu gdje nije poklonila niti metar zemljišta nizašto nego je samo dala pravo građenja, a mi u Koprivnici smo morali svaki metar za poduzetničku zonu kupiti i platiti svaki struje poduzetničku zonu u Koprivnicu tako da nemamo baš svi jednako startne pozicije kao što vi želite reći. **Milinović, Hvala lijepo. Pa kolega Mršić ja nisam mislio raspravljati o proračunu niti o decentralizaciji ili centralizaciji sredstava, nego u prvom redu smatram da temeljem ovog Zakona jedinice lokalne samouprave, nadležno ministarstvo, odnosno Vlada Republike Hrvatske trebaju zajednički raditi na gospodarskom razvoju Hrvatske i u tom pravcu ne vidim nikakvih prepreka da bi eventualno izmjene Zakona o financiranju koji smo nedavno usvojili u prihvatili kroz proračun da bi bile ograničavajući faktor. U svakom slučaju treba biti simbioza između jednih i drugih, ali smatram da je bar u onom području odakle ja dolazim prioritet i oni stimulans koji je bio za jedinice lokalne samouprave presudan je, a te mehanizme mogu koristiti nadalje jest novo zapošljavanje, a kad je riječ o porezu na dohodak on svakako je prihod jedinica lokalne samouprave, prema tome novo zapošljavanje i porez na dohodak jest svakako i povećanje proračuna jedinica lokalne samouprave. tome ići, vuči neke stroge granice između države, županije i jedinice lokalne samouprave kad je riječ o odgovornosti, a kad je riječ i o razvoju gospodarstva mislim da je to nonsens. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Replika uvaženi zastupnik Poropat. Hvala lijepo gospodine podpredsjedniče. Pa evo ja ću se potpuno složiti sa kolegom Bitunjcem kad kaže da programi moraju ići iz baze. Međutim što se nama dešava? Nama se dešava da jedan veliki dio jedinica lokalne samouprave još nije usvojilo prostorno-planske dokumente i onda možda bi bilo dobro, predlažem, da se upravo tim jedinicama koje nisu riješile svoju prostorno-plansku dokumentaciju da im se poticajnim mjerama pomogne, neke nisu ni u mogućnosti da se takve prostorno planske dokumente isfinanciraju, da im se tu pomogne kako bi se na osnovu prostorno-planske, prostorno-planskih dokumenata moglo ići u neke investicije odnosno pozvati investitora, ponuditi mu prijedlog na kojem području se to može dešavati, ali eto smatram da jedinice lokalne samouprave kojih u Hrvatskoj ima veliki broj koje još uvijek nemaju riješenu prostorno-plansku dokumentaciju neće imati mogućnosti za ovakve poticajne mjere. Jure (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Poropat, slažem se da su prostorni planovi, da je to osnova. To je dokument koji je preduvjet bilo kakvog razvoja, društvenog, gospodarskog, bilo kojeg razvoja. Međutim morate imati na, imati činjenicu u vidu da je u mandatu ove Vlade kada govorimo o prostornim planovima, da smo negdje sa 150 jedinica lokalne, 100, 150 jedinica lokalne samouprave koje su imale prostorne planove 2003. godine upravo preko nadležnih Ministarstava i županija da je gotovo 500 jedinica lokalne samouprave danas imaju prostorne planove. Prema tome to ne bi trebao biti neki ograničavajući faktor. A u svakom slučaju, u svakom slučaju bez, bez jednog dijaloga, bez jedne koordinacije, a smatram da će Vlada preko Ministarstva ili preko Agencije za poticanje malog i srednjeg poduzetništva i preko drugih državnih institucija i da ćemo … /Govornik bez obzira na političke odnose, kakav je ovdje u Saboru, kakav je u bilo kojoj jedinici lokalne samouprave neovisno o tome da ćemo korak po korak ići naprijed i mislim da je ovaj Zakon jedan veliki iskorak u pravcu novog … /Govornik se ne razumije./ … kada je riječ o razvoju gospodarstva. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Replika uvaženi zastupnik Korenika. **Korenika, Miroslav (SDP)** Hvala lijepa gospodine podpredsjedniče. Kolega Bitunjac je s pravom rekao da su jedinice lokalne i regionalne samouprave u provođenju ovog Zakona izuzetno važne. ja ću vam na primjeru koji se dogodio u Varaždinskoj županiji pokazati kako se Vlada i saborska većina upravo maćehinski odnosi u odnosu na njih. Jedna općina u okolici Varaždina je za poslovnu zonu pomgla, promijenila je prvo prostorni plan. Pomogla je i animirala građane da se jeftino stvarno i uistinu jeftino proda poljoprivredno zemljište koje je pretvoreno u građevinsko. Odredila je i odrekla se komunalnog doprinosa. Odredila je minimalnu komunalnu naknadu. Nekoliko godina se nije plaćao porez na dobit i sada kad je ona trebala napokon nešto iz toga zaraditi za svoj daljnji razvoj u ovom Visokom Domu i Zakonom o izmjenama o financiranju jedinica lokalne i regionalne samouprave oni su ostali bez prihoda. Njima se vraća porez na dohodak. Ali poštovani kolega u toj jedinici lokalne samouprave najmanji broj novozaposlenih u tim tvornicama koje rade su upravo iz njihove općine. Prema tome očito će budući, općine ubuduće tražiti od investitora da zapošljavaju njihove ljude jer koji im je inače interes? Ako nemaju udjela u porezu na dobit, a nemaju ga, vi mi recite na koji način ćete, će oni imati interesa da tako nešto naprave. Očito da neće. I ukoliko ne promijenimo i očito da Vlada i kada je išla sa Prijedlogom zakona o financiranju jedinica za lokalne i regionalne samouprave ili nije htjela ili jednostavno nije znala što radi pa je išla na takav način. Inače ako želimo i bolje provođenje ovoga Zakona morat ćemo prije ili poslije dati jedan dio poreznog kolača, poreza na dobit i jedinicama lokalne samouprave jer inače bojim se da će efekti biti smanjeni. Hvala lijepa. Odgovor na repliku. pogled, jednu filozofiju kad je riječ o državi, a to je da su apriori jedinice lokalne samouprave i država suprotstavljeni. Ja smatram da je to, da je država i općina i grad i županija i ovo što mi nazivamo državom. Prema tome treba gledati, treba to gledati kao jedno te isto, kao određene razine države, a sa ciljem društveno-gospodarskog razvoja. Ja smatram da i nije, nikad to nisam čuo niti od jednog načelnika, gradonačelnika da bi bio osnovni pokretač ili davanje stimulansa kada je riječ o razvoju gospodarstva veći proračun. Ne. Nego u prvom redu rješavanje zapošljavanja i rješavanje socijalnih problema na dotičnom dotičnom području. A vi to što ste sad spomenuli za jednu jedinicu lokalne samouprave ja ću ilustrirati kontra argumentom. Evo na primjeru, na primjeru Sinja. U Sinju HDZ nije na vlasti i ja vam mogu reći, a to vam mogu posvjedočiti i drugi da u ove tri godine, u ove tri godine gotovo svi zahtjevi koji su se ticali gospodarstva, koji su se ticali bilo kakvih poticaja o rješavanju zemljišta kojega vi niste riješili, a radi se o 140 hektara. O rješavanju drugih problema vezanih za vodoopskrbu, u rješavanju intervencija i u društvenom i u gospodarskom sektoru kada je riječ o Vladi Republike Hrvatske, bar o ovoj Vladi onda Grad Sinj bez obzira na političke konstelacije nije zaobiđen. Neće biti zaobiđen i ja sam siguran ako su dobri programi i ako su kvalitetni programi da svaka jedinica lokalne samouprave imat će apsolutan respekt i objektivnost ove Vlade Republike Hrvatske. Hvala. Zahvaljujem. Završno ministar gospodarstva, izvolite. Vueklić.

Ja se zahvaljujem gospodine podpredsjedniče. Predaja službe nije bila po PS-u izgleda. Gospodine podpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Svakako da je dobro što Vlada ide sa izmjenom Zakona o poticaju ulaganja i rekao je kolega Kovačević u svom izlaganju u ime Kluba da Vlada izvršava još jedno predizborno obećanje. Nisam mu mogao replicirati ni s njime se ne složiti jer naprosto je to istina i to je još jedno predizborno obećanje koje ova Vlada izvršava kao i sva ona do sada. Ja sam si dao malo truda pa sam napravio usporednu analizu postojećeg i novog zakona po poticanju ulaganja duboko uvjeren da je ovaj novi zakon daleko bolji iako smatram da ni postojeći zakon nije bio loš, pravedniji. Prije svega, što se tiče visine ulaganja po postojećem zakonu poticaji su bili namijenjeni za minimalno četiri milijuna kuna. Novi zakon predviđa prijedlog i u novom zakonu da je to do 300 000 eura ili 2 milijuna kuna. Samim tim bit će obuhvaćena novim zakonom puno više gospodarstvenika u poticanju. Što se tiče ulaganja, ulaganja po starom zakonu bila su u vrijednosti stvari, prava i obaveza unesenih u temeljni kapital. Novi zakon definira da je to standardna osnovica nekretnine, zgrade, oprema, nematerijalna ulaganja, patenti, licence do 50%, troškovi otvaranja radnih mjesta, bruto plaće u dvogodišnjem razdoblju. U kategoriji nositelja poticaja stari zakon predviđa samo novo osnovana trgovačka društva uz iznimku i postojeća društva turističke djelatnosti. Novi zakon to puno bolje definira i predviđa novo trgovačko društvo. Proširenje postojećeg trgovačkog društva, pokretanje aktivnosti kao obilježavanja, temeljitu promjenu u proizvodnji ili proizvodnom procesu ili modernizaciju postojećeg poduzeća. Pomoć za otvaranje novih radnih mjesta ovisi o županijskoj stopi nezaposlenosti i djelatnosti, aktivnosti projekta ulaganja, a bespovratna novčana sredstva za otvaranje novih radnih mjesta kreću se u iznosu od 1500 do 4 tisuće i pol eura po novo otvorenom radnom mjestu. Dakle, puno, puno povoljnije za novo zaposlene i za poslodavce. Pomoć za usavršavanje zaposlenika u starom zakonu, pokrivanje troškova stručne izobrazbe ili prekvalifikacija u visini do 50% tih troškova. Prijedlog novog zakona, zakon razlikuje troškove općeg i posebnog usavršavanja. Za troškove općeg usavršavanja potpora iznosi do 60% za velike, odnosno do 80% za srednje i male poduzetnike. Kod općeg usavršavanja potpora iznosi do 35% za velike, odnosno 45% za srednje i male poduzetnike u odnosu na visinu opravdanih troškova usavršavanja. Porezni poticaji. Postojeći zakon predviđa smanjenje stope poreza na dobit sa 20 na 7, 3 ili 0 ovisno o visini ulaganja i broju novozaposlenih. Novi zakon stopa poreza na dobit smanjuje se ovisno o visini ulaganja i broju novo otvorenih radnih mjesta. Stopa poreza na dobit sa 20 može se smanjiti za 50, 65, 85 odnosno i za 100%. Carinski poticaji ostaju isti osim što se u novom zakonu oni primjenjuju do ulaska Hrvatske u projekte ulaganja, za velike projekte ulaganja i poticaje za iste oni starim zakonom nisu bili predviđeni. Novi zakon predviđa i njih. Posebni poticaj za velike projekte ulaganja na područjima županijama gdje je stopa nezaposlenosti preko 20% na žalost mi u Hrvatskoj imamo i takvih županija. Ali se nadam da će sa nekim vremenom primjene ovog zakona takvih županija nestati ili biti sve manje. Veliki projekti ulaganja, ulaganje u dugotrajnu imovinu minimalno 15 milijuna eura. Otvaranje najmanje sto radnih mjesta. Izgradnja nove tvornice, pokretanje nove gospodarstva djelatnosti i razvoj novih tehnologija. Za velike projekte ulaganje uz do sada navedene poticaje i mjere odobrava se i posebna poticajna mjera odnosno bespovratna novčana sredstva i to: za troškove izgradnje nove tvornice ili kupnje novih strojeva do maksimalnog iznosa 5% tih troškova ali u ali u maksimalnom novčanom iznosu do 1 milijun eura. Za troškove izgradnje infrastrukturnih objekata ili infrastrukturnih priključaka do maksimalnog iznosa pet postotnih troškova, ali u maksimalnom novčanom iznosu do 500 tisuća eura. Svakako da je ovo zakon koji potiče nova ulaganja koja će pojačati i povećati gospodarski rad i nastaviti gospodarski rast koji je u ove protekle godine i bio isto tako ne treba tu smetnuti sa uma i općine i gradove, županije koji također svojim mjerama i svojim aktima potiču mala, srednja i velika gospodarstva na ulaganje. Jedan je kolega rekao da što će biti sa Zakonom o brdsko-planinskom području spominjući Gorski kotar. Evo pošto dolazim iz tog područja ovaj zakon uopće ne dira brdsko-planinska područja, jedinice lokalne samouprave koje su imale poticajne mjere kao jedinice u brdsko-planinskom području ostaje i dalje i on se primjenjuje i na njih. Što se tiče prostorno planske dokumentacije kolega Valter Poropat je spomenuo da ovim zakonom nisu obuhvaćene subvencije ili poticaji za prostorno plansku dokumentaciju i da je to svakako trebalo napraviti, pa ja vrlo dobro znam i znam mnoge općine i gradove koje su to Ali naše Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša jedinicama lokalne samouprave koje imaju volju, još jedanput naglašavam koje imaju volju donijeti prostorno plansku dokumentaciju fiskalno nisu spremne u potpunosti financira izradu prostorne i planske dokumentacije. Dakle, ukoliko one imaju volju to nije problem. Ja mislim da je problem u njima što oni ne žele prostornu plansku dokumentaciju zbog razno raznih interesa ne ulazeći u politiku koja je na tim jedinicama lokalne samouprave i da je upravo bi mi se trebali zalagati da se takve jedinice, a to je moj osobni sud ukoliko ne donesu to u zakonskom roku i raspuste. Hvala vam lijepa. **Markovinović, Krunoslav (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, pomoćniče. Pa evo, kolega Vučić je nabrojio sve razlike između starog i novog prijedloga zakona i ovdje možda je nedovoljno istaknuo jednu bitnu stvar, a to je da dosadašnji zakon je stvarno stimulirao samo nove pogone, a novi pogon nastane, pa jedan dio i nestane. Dok evo baš primjer je kod nas u Svetoj Nedelji čitav niz velikih, jakih pogona se širi, proizvodnih pogona i upravo ovdje je jako bitno da i oni mogu tu stimulaciju pokupiti. Što se tiče jedinica lokalne samouprave isto tako moram reći da nije točno da je prestala stimulacija oduzimanjem poreza na dobit. Imamo mi čitav niz firmi koje smo tako mazili, pazili i doveli ovdje, a da su i dalje zadržali obrtnici sjedište, odnosno prema mjestu stanovanja jer vi bi Samobor ili Zagreb, a i sjedište firmi isto tako. Prema tome, nije točno. Najveći poticaj ustvari za jedinice lokalne samouprave je zapošljavanje, novo zapošljavanje. Ma nema pogona koji je došao k nama a da se nije niz ljudi zaposlilo, ako su, jasno ako su htjeli raditi ovdje. Tako da zapravo i dalje ostaje itekako taj poticaj, vrlo veliki poticaj. Također planska dokumentacija mislim da više nije, ne bi trebala biti problem, jer najveći dio sad već stvarno u ogromnom postotku jedinica lokalne samouprave ima plansko-projektnu dokumentaciju i s te strane nema problema. Problem možda je evo što isto tako ministarstvo stimulira je izgradnja infrastrukture u radnim zonama jer bez infrastrukture vrlo je teško dobiti poduzetnike. Hvala. Vučić. **Vučić, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Markovinović i ja se s vama apsolutno slažem, kao i 99,9% slučajeva do sada. Svakako da je stari zakon, dobro ste primijetili, mislim da sam i rekao u svojoj raspravi predviđao poticaje samo za stara poduzeća, da novi zakon predviđa poticaje za novo trgovačko poduzeće, proširenje postojećeg trgovačkog društva i pokretanja aktivnosti koja obilježavaju temeljnu promjenu u proizvodnji ili modernizaciji tog poduzeća, što je svakako dobro. I svakako da će zakon u tom dijelu povećati ulaganja i dobro je što zakon definira da se Zakon o poticaju primjenjuje i na domaće i na strane ulagače, da ih on ne razdvaja kao stari zakon. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Replika, uvaženi zastupnik potpredsjednik Doma, Mato Arlović. ja bih htio kolega Vučiću iskoristiti ovu repliku da rasvijetlimo jedno pitanje da ne bismo svi sami bili u zabludi. Naime, radi se zapravo o pitanju regionalnog poticanja. Ovaj zakon stupa na snagu 1. siječnja iduće godine ako ga donesemo. E sad, Zakon o poticanju ulaganja predviđa da će se davati regionalne potpore sukladno Uredbi o državnim potporama do donošenja pravila o regionalnim potporama koje će urediti drugom uredbom. A u isto vrijeme pretpostavka za primjenu pravila u regionalnim državnim potporama je postojanje regionalne karte državnih potpora obzirom na razdoblje određeno između ostaloga Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. A s obzirom da je Republika Hrvatska bila pod kategorijom A to je isteklo mi uopće kartu regionalnih potpora nemamo. I u takvoj situaciji jedna važna stvar koju će trebati napraviti za provedbu ovoga zakona jeste izrada karte regionalnih potpora i s tim u svezi donijeti postojeće uredbe i pravila da se to može provesti. I u takvoj situaciji dakle nije dovoljno raspravljati samo s aspekta pojedine jedinice lokalne samouprave, nego sa aspekta, regionalnog aspekta razvoja Republike Hrvatske kroz regionalni razvoj i u sklopu toga onda naravno naznačiti poticajne mjere kako će se naći pojedina jedinica lokalne samouprave. Samo ovo sam htio u replici reći jednostavno da ne dođemo u poziciju da budemo u zabludi. Evo, to je to. Ja se kolega Arloviću apsolutno sa vama slažem i duboko sam uvjeren da će Vlada napraviti i tu regionalnu podjelu u poticajima. Jer kako ste rekli donošenje samo ovog zakona nije ono ono što bi moglo zakon primijeniti u punoj mjeri. Tako da duboko vjerujem i ministarstvo i Vlada i donijeti taj Zakon o regionalnim potporama. A to je zagarantirano i hrvatskim Ustavom o ravnomjernom razvoju.

još rečenica vezano evo i na vašu raspravu na kojoj se zahvaljujem jer je ipak u većem dijelu bila podrška ovom zakonu koji je zaista posebno važan. Meni je žao što su neki eto iščitavajući taj zakon bili razočarani. Još više mi je žao što su razočarani jer nisu vidjeli novitete. A noviteta zaista ima u ovom zakonu i to vrlo bitnih i ja ih želim još jednom ponoviti. najvažniji novitete je da je ovaj Zakon o poticanju ulaganja usmjeren prije svega ili isključivo prema proizvodnji i prema razvojno-inovacijsko tehnološkim centrima, poslovnoj podršci, centra poslovne podrške, dakle onom sektoru koji do sada u Hrvatskoj i ako ima ulaganja u tom sektoru nije po našim očekivanjima, ja vjerujem i po svim našim očekivanjima ostvario ova Vlada protežira trgovinu. Trgovina je značajan dio gospodarstva, ali ova Vlada želi jasno protežirati i poticati ulaganje u proizvodnju i ojačati proizvodnju kao i preduvjet razvoja gospodarstva ali i povećanja našeg izvoza, svega onoga što je vezano uz proizvodnju. Važna druga stvar koja je novitet u ovom zakonu je to što se zakon odnosi i na

postupak osnivanja nove tvrtke. Ta nova tvrtka je jedino mogla ostvariti potporu. I to je važan dio. Da ne govorim onaj treći. Najvažniji po meni je. Isto novitet je razlika u potporama za nova radna mjesta koja se kreće dakle od tisuću 500 eura u onim županijama gdje je stopa nezaposlenosti ispod 10% pa do 3 tisuće gdje je preko 20%. A ti 3 tisuće eura je 50% veća potpora nego što je po postojećem zakonu se mogla dobiti. Po postojećem zakonu maksimalna potpora za novo radno mjesto je 15 tisuća A ako uzmemo kada je riječ o ulaganjima u tehnološko-inovacijske razvojne centre tada ta potpora ide do 4 i pol tisuće eura. Dakle to je značajno veća i preko 2 puta veća ne potpora za novo radno mjesto nego što je to bilo po, nego što je to sada po postojećem zakonu. Dakle, značajno veća sredstva, značajno veći broj investitora koji može koristiti potpore i isključivo potpore usmjerene u proizvodnju. To je ono što je posebno važno i bitno i mislim da je puno saborskih zastupnika i danas raspravljalo oko toga da se treba okrenuti proizvodnji, da trebamo na neki način poticati industriju i razvoj, industrijske proizvodnje provoditi svojevrsnu reindustrijalizaciju, što mislim da ova Vlada i čini ovoliko već tri godine. I isto tako kada sam govorio o rezultatima o poticanju ulaganja u prethodnoj godini, 2005., i ovoj godini tada vidimo da smo uspjeli i bez novog zakona preokrenuti trend i u ulaganjima jer je prošle godine prvi put preko 50% ulaganja u Hrvatskoj bilo "green field" ulaganja u proizvodnju. Prošle godine prvi put smo preokrenuli najveći broj preko 50% novih obrta, proizvodnih obrta. Prvi put smo preokrenuli najveći broj svih kredita poticajnih koje ova Vlada kroz program poticanja poduzetništva omogućila bilo usmjereno u proizvodnju. Dakle trendovi su se preokrenuli, a ovaj zakon je jedan od onih dijelova segmenata našeg poslovnog investicijskog okruženja koji želimo stvoriti u Hrvatskoj, koji će usmjeravati sve one investitore koji dolaze izvana ili koji su u Hrvatskoj već sada da ulažu upravo u onaj sektor, u one segmente gospodarstva koje želimo snažnije razviti. isto tako želim reći ovdje, spominjana je jedna od najvećih green fild investicija u Hrvatskoj, Rokul u Istri i gospodin Dorić saborski zastupnik govorio o potrebi koordiniranog rada pa već upravo tri godine ova Vlada ministarstva rade koordinirano i zato smo ove trendove uspjeli preokrenuti. Oko investicija Rokula koja je preko 70 milijuna eura, koja će rezultirati 40 milijuna eura izvoza novog za Hrvatsku je nekoliko sastanaka bilo i sa mnom u ministarstvu sa načelnikom općine, sa predstavnicima županije, sa investitorima i zato su u tom paketu osigurani svi oni uvjeti koji trebaju biti ne samo kroz potporu zakonsku vezano za Zakon o poticajima Vlade nego i kroz izgradnju komunalne infrastrukture, priključka plina, izgradnje ceste itd. Prema tome na tom modelu se radi, ta koordinacija je bitna i važna i zbog toga već sada rezultate imamo, a ovaj zakon će jasnije i preciznije utvrditi na koji sektor, na koje načine i snažnijom podrškom ustvari potporama potaknuti investitora dolazak u Hrvatsku. Godinu dana pripremamo ovaj zakon, rađeno je temeljito i sa puno sastanaka sa predstavnicima Europske komisije, puno sastanaka u Hrvatskoj sa svim nadležnim institucijama, puno obilazaka svih zemalja u okruženju, Slovačke, Mađarske, Slovenije, želeći napraviti uvjete koji su konkurentni konkurentni tim zemljama, jer sve zemlje žele privući ulaganja kod sebe. Napravili smo zakon koji je apsolutno konkurentan, koji dakle osigurava da se ravnopravno nosimo sa svim tim zemljama u okruženjima, ali koji isto tako je ukomponiran u strateški okvir gospodarskog razvoja Hrvatske 2007.-2013. Prema nije točno da se ne zna kuda Hrvatska ide, koju strategiju ima i isto tako sve industrijske politike koje su važne i koje želimo strateški strateški razvijati u Hrvatskoj, koji želimo i pomoći da na neki način se i restrukturiraju ti projekti, te industrijske politike su u završnoj fazi što se tiče Ministarstva gospodarstva u izradi, do konca godine biti će napravljen i kada se govori o tekstilu i kada se govori o autodjelovima, kada se govori o metalno-prerađivačkoj industriji itd. itd. Prema tome mi znamo kojim putem idemo. Taj put je već i pokrenut, a ovaj jedan, ovaj zakon ja bih rekao treba gledati u kontekstu mnogih stvari koje treba učiniti i aktivnosti da se stvori jedna kompletna situacija u Hrvatskoj koja pogoduje investicijama bilo domaćih investitora, bilo stranih. Nije samo Zakon o poticajima ulaganja ta priča. Ovdje je spomenuto što to investitora može privući ili mu dati argumente da dođe u Hrvatsku investirati i po postojećem ovom sada zakonu, roku je došao u Hrvatsku. Došao je zato jer je bila koordinirana akcija svih tijela, svih ministarstava, došao je zato jer je vidio i ono što se dešava u Hrvatskoj, a to je vezano za administraciju HITRO.HR projekat, dakle smanjenje svih administrativnih procesa isto tako mi smo Agenciju za poticanje ulaganja nakon niza godina kadrovski ekipirali, ona je sa 30-tak ljudi vodič svakom investitoru u Hrvatskoj kroz lokalnu samoupravu, kroz sva tijela državne uprave i mislim da je to ono što ustvari kroz buduće godine treba se dešavati i dešavat će se u Hrvatskoj, dakle kompletna koordinacija ali i niz aktivnosti od ministarstva do Agencije za poticanje ulaganje, do Hrvatske gospodarske komore, do Hrvatske obrtničke komore, svi zajedno sa jedinicama lokalne samouprave sudjelovati trebaju u tim projektima. Konkretni rezultati kao Rokul u ime takvih investicija i u Istri i u Varaždinu daleko više pokazuju da samo takvim modelom i putem se mogu ostvariti rezultati koje hoćemo, a to su konkretne greend fild investicije. Ono što za kraj želim još reći jedan važan segment koji je pretpostavka ovome zakonu ili koji je pretpostavka ustvari stvaranju povoljnog okruženja za ulagače je projekat veliki hrvatske, ove hrvatske Vlade, a to je izgradnja političkih zona. Ovdje je bilo spomenuto potpora za zemljište usklađeno sa svim pravilima i pravnoj stečevini Europske unije, dakle ne ulazi u, i ne može biti korištena za poticaje, ali, hrvatska Vlada itekako zajedno sa jedinicama lokane samouprave ulaže u stvaranje pretpostavki da investitoru zemljište, parcela u … /Ne razumije se./ … zoni nije skupa i nije nešto što treba stavljati ili za što mu treba davati poticaj. Mi imamo sada preko 250 … /Ne razumije se./ … zona u Hrvatskoj koje se grade, to su lokacije za sve ove investicije koje želimo privući sa prosječnom cijenom zemljišta od 5, 6 eura, 6 eura po kvadratnom metru. Izuzetno povoljna dakle cijena i to je jedan od preduvjeta koji stvaramo da bi se ponavljam privuklo investitore da mogu dobiti jeftino zemljište ali da kroz ove druge poticaje ustvari privučemo zapošljavanje jer zapošljavanje je prije svega ciljano, prioritetna stvar koju i kroz ovaj zakon želimo ostvariti. Isto tako želim reći da ovdje spomenuto u nekoliko rasprava oko turizma. Mislim da je turizam važna gospodarska grana Hrvatske, ali da turizam ne samo da ima svoje resorno ministarstvo nego ima i posebne poticaje i mislim da u ovoj, u ovom programu i u ovom poticanju o kojem govori mislim da nije zanemaren nego da je to itekako poseban sektor i segment hrvatskog gospodarstva koji ima svoje programe poticaja, strateške ciljeve za razvoj i mislim da će se u tom pravcu i do sada se radilo i nastaviti raditi i dalje. Ono što još želim još ovdje spomenuti i reći, Zakon o poticanju ulaganja ili program izgradnje političkih zona, program poticanja malog i srednjeg poduzetništva, ljudske politike i strategije razvoja tekstilne industrije, restrukturiranja tekstilne industrije, restrukturiranje crne metalurgije, brodogradnje, sve je to jedan jedan niz mjera konkretnih koji treba uroditi onome što mi Hrvatskoj želimo, brži razvoj gospodarstva, povećanje zaposlenosti, jačanje i izvoza hrvatskoga bez industrijske proizvodnje, rasta industrijske proizvodnje, bez ulaganja s novim tehnologijama i izvozno orijentiranim kao što je primjer Rokule i sl. ne možemo to ostvariti. Da bismo sve te elemente koordinaciju uspostavili, spomenuti ću ovom prigodom iako je dakle na neki način ne direktno vezano za ovaj zakon, ali program koji pod radnim materijalom i projekat se priprema hrvatske izvozne ofenzive sadrži sve segmente pa i ovaj zakon kao pretpostavku za jačanje izvoza hrvatskog u taj projekat uključene su sve institucije i udruge izvoznika i Komora gospodarska, obrtnička, Udruga poslodavaca, konkretni poduzetnici, izvoznici. Prema tome ova Vlada priprema niz mjera da bi stvorila ono što u Hrvatskoj očekujemo svi, a to je poticajne mjere za razvoj gospodarstva, poticajne mjere za rast ulaganja, poticajne mjere za rast izvoza i sve ono što želimo ostvariti da bismo imali jako i čvrsto i stabilno gospodarstvo, a to je onda preduvjet i za rast rast životnog standarda svakoga čovjeka, a to je i pretpostavka jasno za rast zaposlenosti u Hrvatskoj. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče. Poštovani ministre, vi ste u naponu svog izričaja rekli dvije teze koje vas dovode u čistu kontradikciju i to između ostalog rekli ste imamo gospodarsku strategiju, ekonomsku politiku, imamo sve industrijske politike, a ja upravo to sad želim ispraviti i ustvrditi da nemamo jer ste vi sami poslije toga u daljnjem izlaganju rekli da su one u završnoj fazi izrade i da ćemo ih imati. Prema tome, ili su u fazi izrade pa ih nemamo ili ako ih imamo ne mogu biti fazi izrade. Dakle, sami ste u kontradikciji sa sobom i ja vas molim kad već budu izvršene, ti poslovi u ministarstvu, da svakako Vlada Republike Hrvatske uputi prijedlog gospodarske strategije sa ekonomskom politikom, industrijskim politikama ovom Saboru, da se Sabor informira kao najviše predstavničko tijelo hrvatskih građana i hrvatskog naroda u vezi s time, da bi saznao kuda ide. Hvala lijepa.

tome, gospodin ministar je rekao kako postoji, ali u izradu su. Nema ih, očito ih skrivate. Pa dajte ih već jednom da svi saznamo nešto o njima. I druga stvar, mislite li, gospodine ministre i netočno je, poslije ovih promjena zakona teško da ćete ih prodavati i da će jedinice lokalne samouprave davati ovako jeftino zemljište za 5 5 do 6 eura jer će njih koštati daleko više kada otkupljuju od privatnika i od svega ostaloga, pa bilo to i za zapošljavanje. Jer će ispasti da rade za državu, a preko poreza na dobit ništa ne dobiju natrag.